Vodja Poslanske skupine Levica, dr. Vatovec, jaz nisem nič omalovažujoč, jaz sem samo navajal številko. Pa če smo že ravno pri stanovanjih, 25,5 milijona evrov, z julijem ste na Vladi sprejeli sklep za dokapitalizacijo stanovanjskega sklada. Ta denar je Stanovanjski sklad dobil, se mi zdi, oktobra. Niti cent ni šel za novo javno stanovanje ali pa za zniževanje najemnin, vsaj tako je razbrati iz medijev. Tako je tudi gospod Remec zadnjič v 24UR ZVEČER zatrjeval gospodu Urošu Slaku. Tako da ne meni o strategijah, kako je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo strategijo. Edina strategija, ki jo je pripravilo, je ta, da je dokapitaliziralo Stanovanjski sklad. Lahko je pa vprašanje, ali je ta dobro organiziran. To se pa strinjam. Sem pa samo navajal, glede na to, da v letošnjem letu, torej v letu 2023, niti cent ni šel, pa smo že skoraj meseca decembra, za gradnjo novih stanovanj. Zdi se mi tudi, da je bilo včeraj direktno vprašanje kolega Tanka, koliko stanovanj se je zgradilo iz teh sredstev ali pa vsaj začelo graditi oziroma ali je Vlada oziroma Stanovanjski sklad dobil gradbeno dovoljenje, odgovora s strani Ministrstva za solidarno prihodnost nismo prejeli. Tako da prosim, kar se tiče mojih razprav, si res stvari preberem in ne govorim nekaj na pamet, tako kot velikokrat kolega Kordiš, ko sem samo omenil da je v tem primeru vlada pohlepna, kajti vlada na 14 dni določa trošarine in, še enkrat, da ponovim, 127 milijonov evrov v prvi polovici leta v primerjavi z letom 2022 je prejela ta vlada zaradi visokih, previsokih cen naftnih derivatov. In tu je denar, ki ga lahko porabite, oziroma če odgovorim kolegu Krajncu, znižajte trošarine in bo potem tudi inflacija začela padati in potem bodo tudi ljudje, predvsem z roba, MAG. MEIRA HOT:** Spoštovani kolega, to seveda ni bila replika v skladu s Poslovnikom in vas opozarjam, da pri repliki strogo sledite vsebini in določbam Poslovnika. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo.

Na tej stopnji, na tak vehementen način zagovarjati oziroma se predstavljati kot rešitelji socialne države in ne vem česa. O čem govorimo? Govorimo o usklajevanju in o ZIPRS, s tem ne bomo rešili socialne države. To so sredstva, ki bodo prišla na račun ljudi, ne vem, naslednje leto spomladi. In ko govorimo o višini, to ni višina, ki bi lahko kar koli konkretnega spremenila, je pa potrebna, zato smo v Levici ves čas sprejemanja delali vse, da bi se ti transferji uskladili. Če vzamem najvišjo vstopno višino, da vemo, o čem govorimo, najvišjo vstopno višino, ki je, ne vem, denarna pomoč v višini 465 evrov, če tukaj pogledamo, kakšne so razlike med 100 in in 70 %, govorimo o razliki 1,5 %. Na tem 1,5 % delati neko kampanjo razbijanja vlade, kako bomo šli narazen in kako se zdaj opozicija dela kot tisti varuh revnih ljudi, lepo vas prosim! Drugi zakoni so za to. Je pa dejstvo, da bi to bilo po našem mnenju, in to smo zagovarjali ves čas, treba zagotoviti.

vsem dober dan! Problem socializma je, da na koncu zmanjka denarja drugih, je rekla Margaret Thatcher. Ja, neoliberalka po vaše. Resnica je in dejstva kažejo in tudi današnji ZIPRS in vsi drugi proračunski dokumenti za 2024 in 2025 kažejo, da je ta vlada ena najbolj neoliberalnih vlad v zgodovini Slovenije. Žal. To, kar ste nam v Novi Sloveniji metali naprej, se je zdaj kot bumerang vrnilo k vam, s tem, da je, lahko rečem, socialna komponenta, solidarnostna komponenta izjemno pomembna v politiki politiki in ideologiji krščanskih demokratov. Svoboda, pravičnost, solidarnost – tri temeljne vrednote krščanske demokracije. Ta amandma k 64. členu smo vložili ravno zaradi tega, ker imamo dolžnost do vseh prejemnikov – na eni strani najšibkejših, na drugi strani do tistih, ki so gonilo razvoja naše države. Kdo je gonilo razvoja vsake normalne države? Srednji razred. Ni dovolj govoriti o tem, kako bomo srednjemu razredu pomagali, da bodo lahko ustvarjali, da se bodo razvijali, da bodo tu imeli dobro službo s solidno plačo, da bodo tu investirali, si ustvarili dom, imeli otroke in da bo stvar šla naprej. Zgodba življenja – najpreprostejša stvar na svetu. Ni dovolj o tem samo govoriti. Tak način življenja je treba tudi, če hočete, na koncu s proračunskimi dokumenti, in ZIPRS je tak pomemben dokument, tudi finančno podpreti, ker drugače niti ena črka vaših besed nima nič 17. 11. smo dobili dopis društva Družinska pobuda, kjer zelo dobro razdelajo na nekaj straneh, in utemeljijo poziv Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru in pristojnim ministrom za takojšnjo ustavitev nalaganja vedno novih dodatnih obremenitev družinam. nas v imenu vseh staršev, tistih, ki imajo enega, dva, tri, štiri ali več otrok, prosijo nas, da nemudoma opustite vse že napovedane dodatne obremenitve staršev in družin, saj bi te, če bi bile sprejete, marsikatero družino lahko potisnile v težave. Spoštovane in spoštovani! Vi s svojim neoliberalnim ukrepom neusklajevanja oziroma samo 70-odstotnega usklajevanja družinskih in socialnih transferjev ne boste samo pahnili v večje težave in večjo odvisnost socialno šibkih, prejemnikov socialnih denarnih pomoči, ampak boste v ta rang potisnili tudi marsikatero družino, ki se sedaj zna in zmore sama preživljati! In samo to si želijo, dovolj zaslužiti in dobiti podporo od države pri tem, da lahko mirno živijo, delajo, vzgajajo svojega otroka. Zjutraj zgodaj vstanejo, ob šestih, peljejo otroke v, ne vem, šolo, vrtec, karkoli, gredo na delo in popoldne obratno in domov. Leporečenje o tem, kako je zdaj to kompromis in ne vem kaj, da se pomirimo, saj smo poiskali nek kompromis in verjetno noben ne bo zadovoljen, ampak to je ravno menda po vaše argument, da je pa to zdaj v redu. redu. S kolegom Horvatom sva na hitro vrgla čez, glede na besede državne sekretarke, koliko koliko denarja to pomeni, koliko pomeni, ste rekli, 70-odstotno usklajevanje družinskih in socialnih transferjev, omenili ste 44 milijonov, 100 % bi pomenilo še plus 18. plus 18. Ne vem, no, ne se hecati, da pri 16 milijardah odhodkov nimamo nimamo 44 plus 16 milijonov za usklajevanje družinskih transferjev, zato, da ti iz srednjega razreda, ki zdaj še kolikor toliko, ampak tudi na škrge dihajo, živijo, ne bi postali še oni upravičenci do denarnih socialnih pomoči. Če pa bojo, se jim pa itak slabo piše, ker jih z neoliberalnim ukrepom zamrznitve ali pa zmanjšanja usklajevanja z inflacijo, ki nas vse duši, ampak tiste socialno šibkejše bolj, pehate v še večjo stisko. Društvo Družinska pobuda se je potem v četrti točki, ker tu je kar veliko točk, skupaj pet točk in potem je še vse razdelano in utemeljeno, v četrti točki so se dotaknili ravno tega ukrepa, o katerem zdaj govorimo pri 64. členu dohodkovnih razredov in višine družinskih in socialnih prejemkov. Zdi se mi, da zelo dobro, upam, da ste prebrali, zelo dobro utemeljijo, zakaj je ta vaš ukrep škodljiv. Greste proti potrebam glede na demografske trende in demografsko sliko in namesto da bi šli iskat, vsaj iskat ideje, da bi nas vsaj nekako piarovsko, ne vem, z nekim PowerPointom, z nekimi filmčki začeli prepričevati, da vsaj študirate, kako bi ustavili trend padanja rojstev, kako bi šli nasproti,

Težko je slišati resnico. Za naslednje leto je napovedana s strani Vlade zamrznitev lestvice dohodkovnih razredov za odmero otroških dodatkov, državnih štipendij, subvencije za znižano plačilo vrtca in drugih pravic iz javnih sredstev ter tudi višino vseh teh pravic, pa verjetno niso vsi našteti, tu so samo družinski transferji, niti niso socialni zraven. Otroški dodatki, državne štipendije, subvencije za znižano plačilo vrtca, pa še zdaj se vsi, ki imajo dva otroka in so upravičeni do ukrepa brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je hkrati s prvorojencem v vrtcu, tresejo, ali boste

In še druge pravice iz javnih sredstev, torej ne samo usklajevanje razredov, ampak tudi višina vseh teh pravic. Gospe in gospodje, zato smo dali notri ta amandma, naj se ta člen črta, gre pri teh transferjih predvsem za napad na proračune družin.

Otroški dodatek bo nižji za približno 90 evrov, približno 136 evrov za oba otroka, če sta mlajša od 18 let na leto, 40 evrov manj državne štipendije za vsakega dijaka v družini, 80 evrov manj državne štipendije za vsakega študenta v družini in tako naprej. Pri družinah z nižjimi dohodki, to sem vam prej govoril, ker ta ukrep bo finančno šibkejše bolj udaril kot pa tiste, ki so kolikor toliko finančno bo pa ta izpad pri otroškem dodatku in državni štipendiji še precej večji, zato ker imajo glede na dohodkovni razred višji otroški dodatek in bodo ob več denarja. Spoštovane, spoštovani, udarili boste najšibkejše. Tiste, ki zdaj lahko skrbijo zase, boste pa pahnili na rob ali pa čez, da bodo še oni morali zaprositi

da zaradi neuskladitve mej dohodkovnih razredov lahko družina že zdaj zaradi manjše rasti dohodka, ki je nižji od inflacije, kar pomeni, da ima realno manj kot prejšnje leto, pade v višji dohodkovni razred in izgubi precej več od navedenega. Ne samo ta neuskladitev, ampak pade v višji dohodkovni razred ali celo povsem izgubi pravico do družinskega prejemka in mora za vrtec plačati recimo za cel dohodkovni razred več, kar lahko pomeni tudi 50 evrov mesečno več na otroka, to je pa 600 evrov na leto, spoštovane in spoštovani. Gre za resen, škodljiv neoliberalni poseg v družinske in socialne transferje, zato bom podprl ta amandma in vas prosim v imenu vseh teh,

Poslanec Miha Kordiš pravi: »Naša ministra in ministrica nimajo s tem nič. To je stvar Ministrstva za finance oziroma ministra, ki pa ni minister Levice, ampak je minister Svobode.« Govorimo o zakonu o izvrševanju proračuna. To je pač zakon Vlade, nobenega ministrstva in nobenega ministra. Obravnavamo ta zakon, zakon Vlade, in v tej Vladi je Levica koalicijski partner, mimogrede, danes pa je to še kako vaš zakon, saj Vlado trenutno vodi vaš minister Luka Mesec in jo bo očitno še nekaj časa, ker je gospod Golob najavil, da ga jutri pri odgovorih na poslanska vprašanja, ki smo mu jih želeli zastaviti, ne bo, ker je podaljšal bolniško odsotnost, tako da to je še kako vaša stvar, poslanci Levice, še kako vaša stvar. Jaz sem pa uvodoma izhajal iz tega, da je to vaša stvar zaradi tega, ker bi želel dobiti od Vlade, od predstavnikov Vlade odgovore na vprašanja, ki sem jih izpostavil. Torej, lani oziroma letos spomladi, ko so se pokojnine uskladile za 5,2 % ob 10,3-odstotni inflaciji, leto dni prej pa za 4,2 ob 4,9-odstotni, ni bilo do danes pojasnjeno, razen da je pač tak model v zakonu, ki določa kombinacijo med življenjskimi stroški in enim drugim parametrom, da je zaradi tega prišlo do take uskladitve. Čakajte, saj enak model je bil pa eno leto prej in je prišlo do drugačne uskladitve v višini 90 % rasti življenjskih stroškov. Kako je to mogoče? Tega pojasnila ni bilo, ker seveda ni argumentiranega pojasnila. Tudi če bi bilo to res, smo takrat predlagali, da so razmere izredne, dražitev hrane ni bila 10-odstotna, ampak je bila 30 in več odstotna, spomladi letos 30 in več odstotna, in smo povedali, da je v tistih razmerah treba najšibkejšim pomagati na drugačen način, kot to določa zakonodaja za neke normalne razmere. To so bile izjemne razmere. Ker nekdo, ki ima 300 ali pa 500 evrov pokojnine, je strošek za te osnovne življenjske potrebščine, za hrano, za elektriko, za ogrevanje v njegovem družinskem proračunu bistveno višji, če se podraži za 30 %, kot za nekoga, ki ima tisoč 500 ali pa dva tisoč evrov pokojnine. Tega ni bilo, bilo je neko zavajanje in pometanje stvari pod preprogo. Ampak pazite, istočasno pa ste socialne transferje, ki ste jih v tem zakonu želeli najprej zamrzniti, zdaj ste nekako ugotovili, da to ne bo okej in pravite, da bodo 70-odstotno usklajeni, mi predlagamo, da morajo biti enako usklajevani, kot so bili letos spomladi, ni nobenega argumentiranega razloga, zakaj ne,

26 evrov mesečno več, nekdo, ki dobi enako količino v obliki takih ali drugačnih socialnovarstvenih prejemkov, pa je dobil 51,50 evra mesečno več, se pravi dvakrat toliko več je dobil na račun istih podatkov, istih težav, podražitve hrane, višje inflacije, energentov in vsega ostalega. Zakaj? Zakaj različni pristopi? Naj vas spomnim, vaš predsednik je takrat povedal, to bomo spremenili, ker ni pošteno, tukaj, javno je povedal to, da so pač zakoni taki, ampak to bomo spremenili, to je povedal letos spomladi. Zdaj smo pa konec leta. In namesto, da bi se to spremenilo in uredilo, poenotilo ta sistem, in to na tak način, da ne bi bil nihče v tem sistemu prikrajšan, tako kot ste zdaj nameravali narediti na začetku zelo na grobo, ste celo leto, moram reči, na tak ali drugačen način nekako zavajali in manipulirali in ta problem pometali pod preprogo. Ampak še do danes ni bilo pojasnjeno, kako in na kakšen način boste to nepravično in neenakopravno odločitev, ki je bila sprejeta marca letos glede upokojencev, sanirali.

Na kakšni osnovi? Kaj je podlaga za teh 8,2? Podlaga bi morala biti odprava te neenakosti in tega prikrajšanja za 60 % pokojnine, ki se jim je zgodilo skozi celotno letošnje leto, minus tisti 1,8 %, ki ga bodo dobili zdaj novembra in decembra in razlika je potem do stopnje uskladitve, tako kot so bili usklajeni vsi ostali socialnovarstveni prejemki. To je ta prvi del, ki se tiče upokojencev in njihovega statusa. Drugi del, ki se pa tiče teh socialnovarstvenih prejemkov, se pravi otroških dodatkov, dodatkov za nego otroka, za veliko družino, ob rojstvu otroka, starševskih dodatkov, štipendij, rejnin, invalidnin in ostalih prejemkov, pravi, na neki način še enkrat podpora družinski politiki in temu, da nekako vzpodbudimo tudi na tem delu, da imajo ljudje malo več optimizma do življenja in da bo več otrok v tej državi in več veselja. Na tem delu pa tudi ni bilo nobenega argumenta, zakaj je 70-odstotna uskladitev, zakaj ne taka, kot ste jo naredili marca letos. Jaz bi celo razumel, če bi bila ta 70-odstotna pri nekih manjših številkah, ker bi manj bolelo.

da to hiperinflacijo pospešujejo cene energentov, nekaj naučile in da vidite, da samo filanje skozi višje trošarine pri nafti in derivatih ni dobra politika in boste skozi ta segment poskušali malo brzdati ta inflacijska pričakovanja v tem v tem času do konca leta in v začetku naslednjega leta, kar smo opozorili že pred letom dni, pa temu takrat niste prisluhnili. Zaradi tega tudi te dodatne težave, ki jih generira visoka stopnja inflacije, ker se utemeljeno sproža pričakovanja, da se uskladijo vsi prejemki, plače, transferji in vse ostalo s tem porastom stroškov. Tako da tukaj ni ni nekega odgovora, ker oprostite, ta sredstva, ki jih je treba zagotoviti, virov, kjer bi jih bilo mogoče zagotoviti in porezati, ker od tega, kar dajete, prej sem vam omenjal politiko kolesarjev v okviru iniciative Glosa, ki so vas podpirali pred volitvami lani in vam pomagali na oblast, vaša levičarska paravojska dobiva približno milijon vsak mesec,

pa tudi danes ne, ko smo govorili o tem in ko smo zelo jasno povedali, da je ta vaša tako imenovana stanovanjska politika napačna, da vi gledate na stanovanjsko področje prek državnega zagotavljanja državnih stanovanj, vi bi jih zagotavljali skozi dodatno obdavčitev, skozi dodaten davek, tako kot boste dolgotrajno oskrbo zagotavljali skozi dodatno obdavčitev vseh ljudi, tudi upokojencev od 1. julija prihodnje leto. Pred meseci smo poslušali, da bi vi uvedli 1- ali pa 2-odstotni davek zato, da bi se financirala stanovanjska gradnja, kar je korak v napačno smer, in da je pač treba zagotavljati to področje stanovanjske politike tako prek najemnin, kjer se omogoča nižje plačilo tistim, ki jih ne zmorejo, drugače pa se zagotavlja stroškovna najemnina, ki se postopno povečuje, mislim, da še leto ali dve in bo na koncu res postala stroškovna, in ves čas to generira ta denarni tok, ki zagotavlja gradnjo javnih najemnih stanovanj tudi še za naprej. Ste pa seveda ob začetku tega mandata naredili eno katastrofalno potezo, zdaj, ko se sprašujete, da so najemnine za stanovanja previsoke. Zakaj so se v zadnjem letu povišale v povprečju tega, ker ste podvojili davek na najem, na oddajo stanovanj. Podvojili ste ga. Odpravili ste tisto mini davčno reformo prejšnje vlade, v kateri je bil tudi nižji davek na oddajo stanovanj, seveda bi morali slediti drugi ukrepi, samo to ne bi zadostovalo, ampak jih ni in jih tudi v vaši shemi tako imenovane stanovanjske politike ni zaslediti. To ni bila tema, ampak glede na to, da je poslanec Tašner Vatovec to omenjal, se mi zdi pomembno zaradi tega, ker je ta politika, skozi katero vi mislite, da boste zagotavljali lažjo dostopnost do stanovanj in primerne najemnine, napačna pot in da velik del tega ni v denarju, ampak tudi v odpravi administrativnih ovir. Jaz bi prosil s strani Vlade odgovore, zakaj 70 %, zakaj pa ne 75 ali pa 80 ali pa 100, kar predlagamo mi, se pravi enako usklajevanje kot je bilo meseca marca letos, enako naj se uskladijo socialni transferji s stopnjo inflacije, kot so se marca letos. Od kje je zdaj teh 70

Predsedujoča, hvala. Še enkrat, kolega Černač, ker očitno še kar ne razumete oziroma se delate, da ne razumete. Predlagatelj zakona o izvrševanju proračuna je Ministrstvo za finance. prinesli tak zakon, kot so ga, tukaj smo ga koalicijsko še pošraufali, popravili, ven iz tega zakona je recimo letela zamrznitev usklajevanja delavskih plač v sodelovanju s sindikati javnega sektorja, in da, tudi popoln rez v uskladitev socialnih transferjev je pobral šila in kopita. pa opredeljena uskladitev socialnih transferjev v višini 70 %, se pravi 30-odstotni rez v uskladitev teh socialnih transferjev, s čimer, vam lahko rečem še enkrat, se sam osebno ne strinjam in bom do zadnjega vztrajal in podprl kakršnokoli iniciativo, da se ta uskladitev zgodi v obsegu 100 %. Lahko temu rečete tudi, da vračam politično uslugo izpred dveh let, ko smo v Levici takrat kot opozicijska stranka pripravili akcijo za dvig najnižjih zajamčenih pokojnin s 530 evrov na 620 evrov, šle so gor. Zakaj? Ker se je na našo, takrat opozicijsko pobudo obrnila tudi koalicijska vrsta v Državnem zboru. Končni učinek tega je bil, da so se najnižje pokojnine ljudi, ki uživajo svojo starost na podlagi polne delovne aktivnosti v preteklosti, bistveno bistveno izboljšale. mi ne gre ne takrat ne danes za politični prestiž, gre mi za to, kar je prav, da poskrbimo za ljudi, ki jih tepe draginja, pa mislim, da je to tista točka, kjer lahko rečemo, ja, to je nujno, ja, to je prav. Ne glede na politično barvo. Hvala. Dovolite. Kolega, tudi vas opozarjam, da seveda to ni bila replika, ker vi niste bili napačno razumljeni niti izzvani, da bi replicirali na razpravo kolega Černača. Za bodoče razpravljavce bom pa še enkrat prebrala 70. člen Poslovnika, da enkrat končno razumemo, kaj replika je: »Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca, kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana.« Kolega Černač, imate postopkovno. Hvala lepa, predsedujoča. Jaz bi vseeno prosil, da razčistimo, ker očitno imava midva s poslancem Kordišem različna gradiva, pa ne vem, ali so morda službe kaj zamešale. Jaz imam pri tej točki gradivo, in sicer Poročilo k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, nujni postopek, v katerem piše: »Odbor za finance je na 33. nujni seji 18. 11. 2023 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada.« Miha Kordiš pa danes že drugič trdi, da ni predlagatelj tega gradiva Vlada Republike Slovenije, ampak Ministrstvo za finance. In me zanima, ali so morda službe kaj zamešale pa je on drugačno gradivo dobil, kot sem ga dobil jaz. To je bila pa razprava namesto postopkovnega. Mislim, da je gradivo zelo jasno. Dajmo zdaj besedo državni sekretarki na Ministrstvu za finance mag. Saši Jazbec, da vam odgovori na vsa postavljena vprašanja. Izvolite. Hvala lepa. Ne vem, ali bom uspela odgovoriti na vsa postavljena vprašanja. V bistvu sem tudi jaz hotela za začetek popraviti poslanca Kordiša, da predlagatelj tega zakona ni Ministrstvo za finance, ampak Vlada. Dejstvo je, da Ministrstvo za finance pripravi predloge proračunov, pa predlog tega zakona, ki ga spremlja, potem pa seveda to gre na Vlado, Vlada je kolektivni organ in Vlada potem sprejme ta zakon in ga predloži Državnemu zboru. 18 ur in pol se ukvarjamo s proračunoma za prihodnji dve leti, kar potrjuje uvodno napoved, kako težka je priprava teh proračunov, ki morata biti na eni strani skladna s fiskalnimi pravili, po drugi strani krotiti inflacijo, potem biti razvojno naravnana, pravočasno in učinkovito morata poskrbeti, da bomo porabili sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, večletni finančni okvir, zagotavljati sredstva za poplavno sanacijo sanacijo in tako naprej. Tako da je bila Vlada pred zelo težko nalogo, kaj narediti, kako to vse zagotoviti, in Vlada ni želela nižati pravic oziroma omejevati. Zdaj namreč ta razprava gre v to smer, vzbuja vtis, kaj vse se jemlje, in se je Vlada kot kolektivni organ odločila da ne bo jemala, ampak da bo omejila usklajevanje. Želela je pač ne usklajevati z inflacijo, ampak potem, kot sem tudi že v uvodu pojasnila, po dodatnih pogovorih in tako naprej, se je odločila zdaj za delno usklajevanje. Gospod Černač, jaz bi rada povedala, tukaj sem se absolutno želela odzvati, zdi se mi, da vi tako zelo dobro poznate vse te sisteme in po čem se kaj indeksira, ker so to pač odločitve, ki se sprejmejo v Državnem zboru, tako da težko verjamem, da ne veste ali pa da potrebujete moje odgovore. Tako da mislim, da vrhunsko zavajate. Uporabljate take izraze: ste prikrajšali ste prikrajšali upokojence, ste jim vzeli, bi jim morali vrniti. Veste, ljudje ne razumejo, ko se tukaj pogovarjamo o ekspanzivni fiskalni politiki pa o restriktivni monetarni politiki pa tem, tega ne razumejo. Zelo dobro pa razumejo in slišijo, ko rečete, da jim je bilo nekaj vzeto. In potem to tudi verjamejo. Jaz svoji mami doma že povem, kako je bilo to mišljeno, drugi pa potem verjamejo, da jim je bilo nekaj vzeto. Zato bom zelo natančno zdaj povedala. Točno veste, da se pokojnine usklajujejo z rastjo plač in z inflacijo v preteklem letu. To je formula, ki je zapisana v sistemskem zakonu, in je potem seveda treba počakati, da statistika objavi podatke za preteklo leto, kakšna je bila rast plač, kakšna je bila inflacija. Tu gre za letno inflacijo. Ker imamo seveda inflacij več vrst, ena je letna, ena je povprečna, se pravi ena je december na december, ena je povprečna. In v skladu s sistemsko zakonodajo se potem upokojencem seveda po teh indeksih uskladijo pokojnine. To je tudi razlog, da morajo čakati v bistvu do februarja – zato ker je šele zadnjega januarja objavljen ta statistični podatek, da se lahko preračuna. In delamo proračune za prihodnji leti, tega ne vemo in so to, za koliko bo treba

zato je bila v ta zakon zapisana določba, da se upokojencem z januarjem za teh 8,2, kolikor kažejo trenutni statistični podatki, da bi lahko bila redna uskladitev za prihodnje leto, avans, se pravi akontacija, opravi že januarja. Če bo recimo končna uskladitev pokojnin 8,5-odstotna, bodo upokojenci februarja dobili 8,5 % višjo pokojnino, pri tem se jim bo pa za januar še poračunala tista razlika, se pravi recimo 0,3 %. Na drugi strani se transferji posameznikom in gospodinjstvom usklajujejo v skladu z inflacijo. Tu gre pa za letno inflacijo, zato je bila pač uskladitev, ki je bila letos opravljena, za

Obe uskladitvi sta bili opravljeni v skladu z veljavno zakonodajo. Vlada ni nikogar za nič prikrajšala. Nasprotno, morda ste pozabili, da je Državni zbor sprejel ureditev, da se letos za upokojence novembra in decembra izvede ne redna ne izredna, ampak posebna uskladitev za 1,8 %. Se pravi, vsi upokojenci bodo čez kakšen teden dobili višjo pokojnino, ravno tako tudi v decembru, in prvič bodo prejeli tako imenovani zimski letni dodatek ali pa zimski regres, samo za občutek, to bo stalo, ocenjeno je na 100 milijonov evrov. Izpostavili ste oziroma rekli ste, kdaj bomo naredili to formulo, da ne bo nihče prikrajšan. Te uskladitve pa plače, plače v javnem sektorju pa sploh nimajo neke avtomatske indeksacije, Pokojnine imajo po eni formuli, transferji imajo po drugi formuli, minimalna plača ima po tretji formuli. Tukaj najti eno pravično rešitev mislim, da je misija, ne bom rekla nemogoče, bom rekla zelo težka. Enostavno, da bi dosegli eno absolutno pravičnost, da bi vsi verjeli, da je pač ta rešitev zdaj pravična ali da je ta indeksacija zdaj pravična, jaz težko verjamem. Absolutno smo pa na tej poti in potekajo razprave, kako bi to pač uredili. Gospod Cigler Kralj, nihče se ne rabi tresti glede drugega pa tretjega otroka v vrtcu. Brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je sočasno v vrtcu s starejšim bratom ali sestro, to se ne ukinja. Se pa seveda postavlja legitimno vprašanje, če poslanci s poslansko plačo ali pa ministri z ministrsko plačo ali pa predsedniki uprav s svojo plačo potrebujejo, da jim davkoplačevalci plačujejo vrtec. Na koncu bom zdaj še prebrala nekaj iz fiskalnega monitorja, da ne bom govorila samo, ne vem, s svojimi besedami ali pa z besedami Vlade. Gre pa v bistvu za obrazložitev, kako se lahko, kaj lahko Vlada naredi, da kroti, če želite, inflacijo. Vi veste, da inflacijo v prvi meri uravnavajo centralne banke. No, evo, bom zdaj brala, da ne govorim s svojimi besedami: »V sedanjem okolju visoke inflacije, naraščajočih obrestnih mer in visokega dolga je ključnega pomena, da sta fiskalna in denarna politika usklajeni, da zagotovita cenovno in finančno stabilnost. V mnogih državah bi se morala fiskalna politika zaostriti, da bi zmanjšala inflacijske pritiske, s čimer bi centralnim bankam omogočila, da zvišajo obrestne mere za manj, kot bi jih sicer. Takšna fiskalna omejitev bi morala zaščititi prednostna področja in obvladati povečane socialne zahteve zaradi krize življenjskih stroškov, kljub temu bo pa treba omejiti pritiske na porabo, saj si lahko različne skupine prizadevajo za nadomestilo za preteklo inflacijo. Popolna kompenzacija bi lahko naredila inflacijo trdovratnejšo in zahtevala dodatno monetarno in fiskalno zaostrovanje v prihodnosti. Splošno fiskalno zaostrovanje, ki s ciljno usmerjenimi ukrepi ščiti ranljive, lahko pomaga državam doseči ustrezno mešanico politik. Stopnja indeksacije vključuje kompromise. Po eni strani indeksacija javnih plač, pokojnin ali socialnih transferjev zmanjšuje negotovost in ohranja kupno moč javnih uslužbencev, upokojencev in gospodinjstev z nizkimi dohodki, lahko tudi prepreči razlike med javnimi in zasebnimi plačami ali morebiten beg možganov iz javnega sektorja. Po drugi strani pa indeksacija vzdržuje realne odhodke, prispeva k agregatnemu povpraševanju in lahko povzroči, da je inflacija bolj vztrajna. Če so javne plače merilo za zasebne plače, kot v mnogih državah so, bi lahko indeksacija javnih plač podaljšala plačne in inflacijske pritiske.« Hvala lepa.

pol. To, da ste upokojence oziroma da je vladajoča koalicija upokojence v zadnjem letu dni prikrajšala za približno polovico njihove mesečne pokojnine na letni ravni, ste pa priznali s tem zakonom, ki ga obravnavamo danes. Kajti tako kot v tem zakonu piše, ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, boste uskladitev naredili mimo tega zakona, prek zakona, ki ga danes obravnavamo, januarja prihodnje leto, bi lahko naredili tudi spomladi letos.

letos spomladi pod vašo vlado pa ob 10,3-odstotni inflaciji za 5,2 %? In ta razlika je tista, o kateri sem jaz govoril. V kolikor bi bilo potrebno popraviti kakršnegakoli od formalnih pravil glede na nenormalne razmere, ki so bile na visoko inflacijo, predvsem pa na rast cen hrane, ki ni bila samo 10,3-odstotna, ampak je bila 30-odstotna in več, bi to, v kolikor bi bil to vaš interes, se pravi, vlade in koalicije, tudi storili. Pa tega seveda niste storili. Zakaj niste storili? Zaradi tega ker ste ta denar, namesto da bi ga dali upokojencem in ljudem, ki so ga najbolj potrebovali v tej prehranski draginji, draginji energentov in vsega ostalega, dali – komu? Prej sem vam prebral, milijon na mesec vsak mesec dobiva ta vaša kolesarska iniciativa Glas ljudstva, ki vam je pomagala priti na oblast in še številni drugi po številnih številnih kanalih. Povedal sem vam nekatere številke glede investicij, kjer je neka vaša poslanka govorila o tem, kako se delajo aneksi na anekse. Ja, takoj, ko ste prišli, ste najprej blokirali porabo sredstev za prenovo, celovito prenovo UKC v višini 50 milijonov evrov, potem ste pa še aneks na to pogodbo podpisali v višini 15 milijonov evrov in tako naprej. Ampak to so druge teme. Torej, jaz nisem nič zavajal, spoštovana državna sekretarka. Moram reči, da ste zelo spretni v tem razlaganju, tudi pri obravnavi proračunskih dokumentov. Moram reči, da je minister lahko zelo vesel, da vas ima. Kajti včeraj, ko se je ugotovilo, da je zavajal javnost s to pozitivno oceno Evropske komisije, je pordel pa glavo je dol sklonil, danes ste pa vi vehementno, z vzdignjeno glavo ugotovili, kako nimamo prav pri pri tem, ko smo vas pri tem zavajanju nekako obelodanili. Tako da nič ni bilo zavajanje, zavajanje in neprimeren pristop pri usklajevanju, predvsem tistih, ki so v najtežjem položaju, pa sta bila s strani vladajoče koalicije. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Repliko ima kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka seveda ve, da je brezplačni vrtec tako za drugega otroka, ki je hkrati s sorojencem v vrtcu, in brezpogojno za tretjega in vsakega naslednjega ukrep družinske politike, ne socialne. In da je bil tudi ta ukrep že leta 2006, ko je bil prvič uveden, in zdaj, ko smo ga v zadnjem mandatu uvedli, zelo zelo dobro sprejet pri družinah s predšolskimi otroki. Nadalje državna sekretarka ve tudi, da je s stališča države, ne gledamo osebno, dajemo čustva na stran, s stališča države in družbe, vsaj krščanski demokrati tako verjamemo, vsak otrok vreden enako. Vsak otrok vreden enako. Zdaj pa mi dovolite, da špekuliram, da ste vi s svojo pripombo hoteli reči, da so pa otroci premožnejših, ne vem, nekaj drugače. Kaj boste pa predlagali? Boste te izvzeli? Jih boste pozvali, da se sami odpovedo, ali Veste, tako kot reče gospodarstvo, da ima vedno bolj občutek glede na vladna stališča, da je, bi rekel, državni sovražnik številka ena, vedno bolj postajajo državni sovražnik številka ena tudi srednji razred pa premožni. In to operiranje, tako na lahko opletanje in tolčenje po teh premožnih, pa poglejte, no – da bi jih bilo čim več! Seveda ti premožni ne potrebujejo tega približno jurja na leto, spoštovana državna sekretarka, srednji razred pa to še kako potrebuje. Ampak ker je vsak otrok nosilec enakega dostojanstva in s stališča države enakovreden, je prav, da so ukrepi družinske politike tudi na tak način enakomerno razporejeni. Zato ukrep brezplačnega vrtca za drugega, če je hkrati s sorojencem, in za tretjega, četrtega vsakega naslednjega brezpogojno. Sicer pa ne vem, ali vas moram spomniti, v koalicijski pogodbi te vlade je napisano: brezplačen vrtec za vse otroke. Podpiram! Dajte to v ZIPRS, boste imeli stoprocentno podporo, tudi jaz bom podprl.

razpravljavce, ko se nevljudno obnašajo do predstavnikov Vlade, ki so tu v imenu neke stroke in zagovarjajo javne finance, ne pa družinske politike Nove Slovenije. In pa zagotovo ne zavajajo, tako kot je bilo prej

vsem! Včasih je res težko sedeti tukaj pa poslušati ure in ure govoranc, kjer je dejansko veliko zavajanja. Sam se bom skoncentriral tudi na besede, ki smo jih slišali od opozicije predvsem na področju pokojnin. Nekaj stvari je državna sekretarka lepo razložila, ampak očitno se ne razume bistva našega sistema, ki izplačuje pokojnine. Ta sistem bazira, če grem še globlje, da se bomo boljše razumeli, na prispevkih, na dobi plačevanja in še na tretjem dejstvu, to je solidarnost. To je tisti korektiv, ki ga uporabljamo tudi pri proračunu, tudi pri tistih zadevah, o katerih je govoril prej kolega z desne strani, na kakšen način smo prišli do določenih zneskov in kaj smo naredili. Če pogledamo cel ta pokojninski sistem, so pravzaprav številke dosti pozitivne. Če pogledamo povprečno pokojnino, ki je bila izplačana za 40 let, polnih 40 let delovne dobe, je že čez tisoč evrov, tisoč 22 evrov. To je bistveno več, kakor je bila pred časom. Kako se pa delajo uskladitve? Je treba pa še enkrat povedati, da se bo razumelo, tukaj ne govorimo samo o inflaciji, tukaj govorimo o usklajevanju tudi z rastjo plač. nismo slišali. Govorilo se je o tem, da se je upokojencem jemalo, da se jih je prikrajšalo – to ni res. Sistem, ki velja za obračun pokojnin, je že dalj časa in nekatera leta je boljše to usklajevanje, ta del, z inflacijo, druga leta pa s plačami, če je inflacija 0 %, potem bi po vašem upokojenci takrat ne dobili nobene povišice, čeprav bi se plače višale, ali pa obratno, v naslednjem letu bi se pa drugače zgodilo. Če ne bi bilo spremembe ZPIZ pred leti, bi se tudi, ker je bila negativna inflacija, v bistvu takrat lahko upokojencem del pokojnine tudi vzelo, pa se tega ne. ne. Pa še nekaj, ko govorimo o inflaciji in o redni uskladitvi. Ta redna uskladitev 5,2 %, ki je bila opravljena v februarju, je bila na inflacijo prejšnjega leta, tako kot bo uskladitev v letu 2024 na tisti del inflacije za letošnje leto. Tu ne govorimo o tekoči inflaciji. In kaj se je naredilo? Poleg tistega 1,2 % smo mi zagotovili tudi zimski dodatek, ki ni bil predviden, in še novo uskladitev 1,8 tako da bomo prišli na našo obljubo, ki jo bomo izpolnili – da bo zagotovljena pokojnina znašala 700 evrov. Pa še več, jutri bomo razpravljali o tem, da bomo tudi vdovske pokojnine dali dali na znesek zagotovljene, na teh 700 evrov. Ker vemo, da so enočlanska upokojenska gospodinjstva najbolj ranljiva, kar se tiče problema revščine.

morate razumeti tudi v tem solidarnostnem momentu, tudi v momentu reševanja problematike draginje in revnih gospodinjstev. Upam, da ste nas ti, ki nas poslušate, razumeli, da gre za cel paket in da je ta solidarnostni moment pri nas zelo močan. Hvala.

ali me ni slišal, kaj sem povedal, ali pa je napačno razumel, kar je bilo povedano. Seveda se upošteva inflacija od preteklega leta, normalno. In tako je tudi bilo. Marca 2022 je bila upoštevana inflacija 2021, ki je bila 4,9, in uskladitev je bila 4,2, se pravi, da 90 % inflacije. In letos spomladi, ko je bila lani inflacija 10,3, v letu 2022, je bila uskladitev pa 5,2, se pravi 50 % te inflacije. O tem sem jaz govoril. Govoril sem tudi o tem in večkrat poudaril, da model, ki je bil uzakonjen glede uskladitve med rastjo plač in življenjskih stroškov, torej med rastjo plač in inflacijo, deluje v nekih normalnih, kolikor toliko urejenih razmerah, da so se pa razmere letos spomladi bistveno porušile. In takrat smo opozarjali, da je potrebno ta model korigirati predvsem v tej smeri, da se tistim, ki imajo najnižje prejemke, bolj pomaga, in to so upokojenci. 78 tisoč jih ima pokojnino, nižjo od 300 evrov, več kot polovica upokojencev ima pokojnino pod rastjo življenjskih stroškov. O tem sem jaz govoril in tega niste storili. Zdaj priznavate, da tega niste storili, pa bi lahko, s tem zakonom, ki ga obravnavamo danes, ker to popravljate, ampak šele januarja prihodnje leto. Še enkrat povem. Če nekdo porabi 200 evrov za prehrano, za osnovne življenjske potrebščine in se te podražijo za 30 %, kar so se, je to 60 evrov. Nekomu, ki ima 500 evrov, je to velikansko breme, nekomu, ki ima tisoč 500, bistveno nižje. Vi tega niste uredili in to je očitek. In danes priznavate, da tega niste uredili, in s tem ste dejansko ogoljufali, ponovim še enkrat, vse upokojence, najbolj pa tiste z najnižjimi pokojninami, ker jim niste pokojnin na pošten način uskladili ob tako visoki inflaciji spomladi oziroma v lanskem letu.

v katerem predlagamo črtanje 64. člena dopolnjenega Predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, s katerim Vlada koalicija predlaga, da se transferji, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, v letu 2024 uskladijo zgolj v višini 70 %. Magična številka, 70 %. S črtanjem predlaganega člena, 64. člena, tako omogočamo, da se bodo transferji posameznikom in gospodinjstvom naslednje leto še naprej usklajevali v polnem obsegu, kot to določa prej omenjeni zakon. Kaj je s tem narobe? Mi želimo, da se zakoni izvajajo. In govorimo, sem hvaležen državni sekretarki, da je prikimala našemu izračunu, ko smo izračunali, da gre za dodatnih približno 18 milijonov evrov sredstev. Zdaj pa to postavite na na tehtnico ali pa v razmerje s 16 milijoni, o katerih je govoril kolega Černač, ki jih je dobil tako imenovani kolesariat, če smem simbolično govoriti.

za otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, štipendije, subvencije za prehrano, rejnine, invalidnine in tako naprej. Tu je pa problem. Jaz sem hvaležen kolegu Mihu, res, iskreno govorim, že za včerajšnjo razpravo in tudi današnjo, ker sem ga razumel, da bo ta amandma podprl. Sem hvaležen. Veliko smo že res v zadnjih letih skupaj naredili. Čeprav bo zdaj kdo rekel, ja kaj se pa ti z Levico družiš. Z Levico se ne družim, ko pa gre za dobre rešitve za naše ljudi, potem smo pa skupaj, ne glede na Levico ali kogarkoli. Tukaj gre za naše ljudi. In se tudi strinjam, ko je omenjal približno 250 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Prag revščine je zdaj nekje na 10 tisoč. Vem, kaj pomeni prag tveganja revščine, to ne pomeni, da je 250 tisoč pri nas revnih ljudi, revežev, ampak je tveganje revščine. Ministrstvo, pristojno za socialno politiko, meri ta prag in šteje ljudi, ki so pod pragom tveganja revščine.

besede, besede, besede, to me samo spominja na časti vredno slovensko pevko Eldo Viler. Lahko si jo zavrtite, če bi bila poslanka, bi nam najbrž tukaj zapela: »Besede, besede, besede.« Štejejo dejanja, gospe in gospodje, dejanja pa so uresničenje odločitve ali volje, tako preprosta je ta definicija. Ne vem, zakaj tukaj zdaj izgubljamo toliko časa, ko govorimo o približno enem promilu proračunskih odhodkov, in tudi ne vem, zakaj mi vedno znova ob tej razpravi ali pa ob teh razpravah prihaja na misel državnik Mark Tulij Cicero, ki je povedal: »Bližje ko je konec imperija, bolj so nori njegovi zakoni.« Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. **LENA Hvala lepa. Boljše iztočnice mi kolega Horvat ne bi mogel dati: besede, besede, besede, štejejo samo dejanja. Tako. Proti vašim besedam, ki jih tukaj poslušamo, bom pa jaz povedala, naštela podatke, kaj so pa dejanja SDS in tudi NSi na tem, sedaj so to največji borci za socialne prispevke. Morda smešite vi sami sebe, jaz se na tak nivo ne bom spuščala. Mislim, da vas za to koalicijo ni potrebno skrbeti, čeprav lepo, da to ves čas naslavljate. Namreč, vsi vemo, da smo sedaj v največji krizi doslej od osamosvojitve naprej, menda ne boste še tega demantirali. Evropa v recesiji, v Sloveniji še dodatno požari požari in sedaj te katastrofalne poplave, kjer je škoda še toliko večja zaradi vaše neučinkovitosti, tudi na tem področju tako kot na vseh področjih. Da vidimo torej sedaj borce za socialne pomoči. Najprej poglejmo, kaj govorijo poslanci NSi. Reberšek: cilj NSi niso denarne socialne pomoči, prepričan je, da socialne pomoči in različni socialni transferji v Sloveniji revščino spodbujajo in da ljudi od teh transferjev delajo odvisne. »Sprašujem vas,« navajam, to govori, »ali se materi samohranilki ali revežu pomaga tako, da se mu znesek socialne pomoči s 390 evrov dvigne na 410 evrov, da se jim da dodatek za delovno aktivnost. Ali je tak človek potem kaj manj reven? Človeku se ne pomaga tako, da se mu daje ribe, ampak tako, da se ga nauči loviti ribe. Si želimo, da mati samohranilka prejme 600 evrov socialnih transferjev ali da dobi plačo tisoč 200?« In tako naprej in tako dalje. Gospod Janša, SDS, da vidimo, kaj on meni. je po prejemnikih socialne pomoči: to je daleč največja socialna krivica. Govori o tem, kako so nekateri torej leta plačevali prispevke, danes imajo pokojnino, ki je le malenkost večja od različnih socialnih prejemkov, drugi so pri štiridesetih še vedno pri starših, prejemajo razne socialne prispevke od denarja od tistih, ki trdo garajo, in tistih, ki so nekoč garali, in to je daleč največja množična socialna krivica, krivica, ki smo ji priča, socialni sistem je potrebno prenoviti. In tako naprej. Lahko se strinjam. Jaz ne vem, kaj ste vi čakali s to prenovo socialnega sistema. Strinjam se tudi s tem, obstajajo številne zlorabe, ki jih sploh niste preprečevali, vsi poznamo kakšne takšne primere. Hkrati pa poznamo resnične reveže, ki jim vsi plačujemo in zbiramo sami prispevke, ker vi niste zagotovili, da imajo tisti, ki so resnično revni, ustrezno pomoč. Vi tega niste naslovili, vi ste vzpostavili sistem, da se lahko nekomu izplača mogoče biti, z vsem spoštovanjem do resničnih ogroženih, doma, pa mogoče na črno zraven delajo, kajne, saj to poznamo, delavec pa dela trdo, zato da dobi nekaj več. Ali smo mi za to krivi sedaj, v letu pa petih mesecih? Lepo vas prosim. Ljudi, volivce in volivke podcenjujete. Za to ste odgovorni vi, ki ste tukaj že 30 let, pa še iz prejšnjega sistema se v vaši stranki vlečejo dalje. Sedaj pa gremo k temu: besede, besede, besede, dejanja štejejo. Ali smo mi pozabili? Kaj pa je bilo z Zujfom? Takrat niti slučajno ni bila takšna kriza, sedaj pa gremo pogledat, kaj pa je takrat delala vlada Janeza Janše, kako je usklajevala pokojnine. Ljudje niso neumni, ljudje se še spomnijo, kaj ste vi delali pri Zujfu, in sedaj si upate sploh kaj govoriti. Vlada Janeza Janše, pokojnine, uskladitev, 2012 brez uskladitve, 2013

Pa jaz ne vem ljudje, ali ni vam nerodno, da lastnim volivcem lažete? Ali ni vam nerodno, da si dovolite sedaj pa v času resnične krize? Pa vi bi morali tukaj stati pa ploskati nam vsem skupaj pa se zahvaljevati, da smo se zaradi vaše politike odločili, da se ukvarjamo sedaj z vsem tem. Vlada Roberta Goloba pa v dosti večji krizi 4,5 % 2022, 2023 5,2 % in sedaj bo še decembrska uskladitev, novembrska uskladitev v višini 1,8

Sedaj pa gremo še, kaj je pa Zujf naredil na področju sociale. Za to si moram dati očala gor. Torej, Zujf je določil, da so se za drugega otroka ponovno vzpostavila plačila. In vam ni nerodno tukaj danes razpravljati. Pa to je neverjetno! Klestil je porodniške, socialne transferje, nadomestila za primer brezposelnosti, prepovedoval je zaposlovanje v javnem sektorju, napredovanja,

ne rabijo plačevati vrtca za drugega otroka, ne prejemajo. Veste, to je solidarna družba, in tisti, ki imajo toliko več, prispevajo več. Meni se zdi, da je to pravičnejša družba, in bi mogoče lahko ta delež, ki bi šel recimo za oprostitev plačila vrtca drugega otroka, šel v dodatne socialne prejemke za tiste, ki so resnično revni,

Mogoče bi še omenila amandma SDS, če smo pri tem, da vzamemo sociali 3,5 milijone, se pravi iz socialnih prispevkov, in damo v ceste. Toliko. Mislim, da sem dokazala,

Najlepša hvala, predsedujoča. Vljudno bi prosila, smo pri 5. točki dnevnega reda z naslovom Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, razprava danes tukaj ni splošna, splošna je bila v soboto na Odboru za finance, ampak razpravljamo izključno o vloženih amandmajih. Spoštovana predsednica, lepo prosim, da ne dopustite več razpravljajočim, da razpravljajo vsepovprek, niti o pokojninah, o ničemer drugem. Govorimo izključno o amandmaju pri tej točki dnevnega reda. Hvala lepa. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Moram reči, poskušajmo se res čim bolj držati. Ne bi rada omejevala razprave, ker vsi malo včasih zaidemo, ampak se strinjam, da se dajmo čim bolj držati razprave o amandmaju. Še zmeraj smo pri 64. členu in amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija in amandmaju Poslanske skupine SDS. Vsi razpravljavci, do sedaj prijavljeni, ste razpravljali. Je morda še interes

Zdaj moram citirati kolegico Leno Grgurevič, ki je dejala danes med razpravo: »Ja, seveda bogatimo državno blagajno, saj samo bogata državna blagajna lahko omogoči to, da se bo socialno šibkim, tistim, za katere v času vaših vlad zbiramo tukaj samoprispevke s pomočjo raznih nevladnih organizacij, gospe Anite Ogulin in tako naprej, zbiramo sredstva, da dajemo revežem, ker vi niste za njih poskrbeli.« To so vaše besede, kolegica. In danes bomo na glasovanju zopet videli, ali imamo na eni strani besede, na drugi strani dejanja ali pa stojimo za tistim, kar rečemo. Ker vaša vlada je najprej prišla s 64. členom ZIPRS, ki bi naredil dejansko to, ki bi naredil dejansko to, kar ste vi rekli, da smo mi počeli in da se ne bi smelo početi in da vi ne počnete. Jaz ne vem, ali ste pogledali originalni člen, ki je prišel v ta parlament, ampak transferji, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, ne bom našteval teh številk, se v letu 2024 ne usklajujejo. Se pravi, vlada, ki jemlje bogatim in daje revnim, po vašem mnenju, je prišla v originalnem ZIPRS v ta parlament s predlogom, da se transferji za najšibkejše v letu 2024 ne bodo usklajevali. In vi imate potem obraz reči: naša vlada je tista, ki skrbi za socialno šibke, da Aniti Ogulin in njeni podobnim organizacijam, ki jo vodi, mislim, da Zveza prijateljev mladine Slovenije, ne bo potrebno zbirati štofeljcev in kaj jaz vem, kaj še vsega, in jih potem prodajati, da se zbira denar. Evo, tukaj imate sedaj amandma, ki ta člen črta in dejansko daje tistim, za katere pravite, da se za njih ne poskrbi! V 16-milijardnem oziroma večmilijardnem proračunu ste ravno za socialno šibke naredili luknjo. Tega mi nismo počeli, socialno šibkim se ni jemalo. Jaz vedno rečem, da številke ne lažejo. Vsak si lahko gre pogledat odrezek mesečne plače, mesečne pokojnine, tam je vse črno na belem, kakšen je razkorak, in pač enostavno primerja. Najbolje je primerjati obdobje, če govorimo v primeru vlad, če govorimo v primeru politik, je najbolje pogledati obdobje neke vlade. Mislim, da bo najboljši pokazatelj, recimo ker je bilo tudi veliko govora o pokojninah, če se vzame neko obdobje tretje Janševe vlade in enako obdobje, časovno mislim, vaše vlade, koliko se je komu od upokojencev dvignila pokojnina in koliko mu je je požrla nenazadnje tudi inflacija. Veste, teh zavajanj, kako bodo upokojenci zdaj prvič dobili tudi neki dodatek, zdaj ko je zima, tega je bilo preveč. Tega je dejansko bilo preveč, ker so dobili in več so dobili v preteklosti, kot dobivajo zdaj. Ta amandma je namenjen temu, da se popravi prvotni namen, ki ga je pokazala vlada Roberta Goloba, najprej s sprejetjem osnovnega ZIPRS na Vladi, na Gregorčičevi, sicer se je tukaj potem nekaj popravljalo, ampak mi želimo, da se ta člen črta in da omogočimo, da se bodo transferji posameznikom in gospodinjstvom v letu 2024 še naprej usklajevali v polnem obsegu, kot to določa zakon, na katerega se tudi ta 64. člen nanaša. Jaz bi razumel, če bi bile okoliščine drugačne, da bi bil tudi sam ZIPRS oziroma da bi bila sama proračuna drugače nastavljena, da bi pač glede na to, kako se nekatere postavke dvigujejo, tudi ta šla gor, ampak nižanje tiste, ki je, lahko bi rekel, nek vezni člen, stična točka vlade Roberta Goloba – kako rečete kdaj? – socialno liberalnih ali pa predvsem socialnih, kot nekateri rečete, se pravi Levice, Socialnih demokratov in Gibanja Svoboda, jaz tega resnično ne razumem. Da moramo imeti pod levo ali levosredinsko vlado, kakorkoli želite, ji recite, razpravo o usklajevanju transferjev socialno najbolj šibkih mora desna stran, ki jo pogosto naslavljate kot neoliberalno, kapitalistično, kot stran kapitala, kakorkoli že temu rečete, je tista stran, ki pod najbolj socialno vlado, kakor se želite predstaviti, predlagati amandma, ne, da se nekaj dodatno da socialno najbolj šibkim, ampak da se usklajujejo njihovi prihodki oziroma socialni transferji v skladu z inflacijo. Stara razlaga, ki jo je imela v britanskem parlamentu takratna premierka Margaret Thatcher, ko je razlagala razlike med politiko konservativcev in politiko socialistov, je dokaj enostavna. In točno to se sedaj dogaja tudi v Sloveniji. Vi, ko govorite, kako je potrebno jemati bogatim, pa bi lahko imeli razpravo v tem parlamentu, kdo dejansko je bogat, kakšna je tista meja, da nekomu lahko rečeš, da je bogat, ali je zdaj poslanec s 3 tisoč evri, ki mora dati – koliko že? – 700 evrov za stanovanje pa 800 evrov za potne stroške, kot ste sami, kolegica Lena, dejali, ali ste vi bogati ali niste bogati, kdo v tej državi sploh je bogat. Mi govorimo o tistih najbolj šibkih, ki pa bi si verjetno želeli imeti 3 tisoč evrov plače pa kljub temu dati 800 evrov za potne stroške pa 700 evrov za stanovanje. Mislim, da ga ni junaka, razen tistih, ki imajo več kot to, da si ne bi tega želeli. Ampak poslanci se, vsaj nekateri, nad tem očitno pritožujejo! In če rečemo, da imamo tukaj gor / pokaže z gesto/

vsak ima več. Pri vas žal ne, ker se enostavno ne zavedate logike, da ko boste ko boste enim pobirali, pač drugi zaradi tega ne bodo več imeli. Ampak problem pa je, ker vi ne želite, da bi tudi tisti, ki jih vi imenujete revni, imeli več. In razmak

večkrat smo že v tem parlamentu razpravljali tudi o raznoraznih upravičenostih socialnih pomoči, kdo kaj dobi, koliko dobi, ampak to danes ni debata, danes je debata enostavno to, kar bi moralo biti vsem jasno, da se morajo ob takšni inflaciji tudi socialni transferji usklajevati z inflacijo. Toliko govorite, kako je pomembno, da se bodo sedaj pokojnine za 8,2 % uskladile v mesecu januarju naslednje leto, hkrati pa si ne želite, da bi se polno uskladili vsi socialni transferji za tiste, ki so v naši državi najšibkejši. Resnično ne razumem, da lahko to pride od neke vlade, v kateri je tudi stranka Levica. Jaz sem bil prepričan, da bo glavna razprava o proračunih, kako se na vse načine bogati sociala, kako enormno dvigujete minimalne plače, karkoli že, obremenjujete gospodarstvo, ampak ne! Vi ste se odločili, kljub temu da govorite nekaj, da je bilo v programih nekaj, za [nekaj] čisto drugega. Dejansko se ob podpori tega amandmaja lahko dokaže, da ste socialno čuteča vlada, da ste vlada, ki lahko najde v tako številno milijardnem, če lahko temu tako rečem, proračunu, kakršnega še ni bilo, tudi tistih nekaj milijonov evrov za usklajevanje teh socialnih transferjev. Verjetno bomo v prihodnosti še imeli debate o tem, na kakšen način usklajevati socialne transferje, kako jih sploh razporediti, ampak naj bo to prvi korak, da ublažimo na nek način, čeprav se jo z dvigovanjem hkrati tudi producira, pa vendarle, imamo inflacijo. Želeli ste, da prinesemo neke predloge. Poglejte, vsak amandma, ko govorimo o proračunu, vsak amandma k proračunu je nek predlog, bodisi stranke bodisi skupine strank kot celote, govorimo, koalicija – opozicija, bodisi posameznih poslancev. In tukaj imate sedaj dva amandmaja praktično ista k istemu členu in lahko pokažete, da dejansko ste socialno čuteči. Vem pa, tudi meni bi bilo problem, če bi bil koalicijski poslanec, braniti, braniti glasovanje proti. Braniti glasovanje proti. Na eni strani imaš vlado, imaš ministra, ki nekaj pove, na eni strani imaš, verjamem, vodje poslanskih skupin, ki imajo tudi težko delo, še težje delo pa imate vi poslanci. Lahko rečem, jaz sem bil tukaj samo enkrat, ko smo bili v Vladi, hvala bogu takrat sicer nisem bil poslanec, ker verjetno je težko, jaz verjamem, da je koalicijskim poslancem težko kdaj pritisniti tipko za. Ampak ne morem pa razumeti, ne morem pa razumeti, da potem nekateri tako silovito, krčevito zagovarjajo svoj glas proti. Jaz bi bil vsaj tiho pa po tihem tisti proti stisnil ali pa ven šel, kar bi bilo pa še boljše. Ker branite, kolegice in kolegi, neubranljivo.

njihov pokvarjeni način dela. Namreč, večkrat se zdaj v medijih pojavlja spin, da naj bi jaz jamrala, kako dobim premalo plačo, kar je popolna laž! To si lahko vsak pogleda na posnetku, ki je … Naj gospod, prosim, naj prekine, gospa predsednica, ampak omenil je to pravkar v razpravi, in ker je mogoče narobe razumel, če ima res težave z dojemanjem dejstev, bom to obrazložila. To je popolna laž, zavajanje. Jaz sem se takrat odzivala na to, ker smo od enega profesorja FDV večkrat zaporedoma v Dnevniku poslušali, v občilih, v medijih govorjenje, kako bodo sedaj poslanci Goloba tukaj sedeli samo zato, ker imajo te strašne plače, in zgolj zato bo ta koalicija obstala. kar se mene tiče, izjemno žaljivo s strani tega gospoda in si ne dovolim, da govori tako o meni. Ker tukaj bi bila tudi zastonj, zato da bi mogoče poskušala premakniti, in tako tudi moji kolegi, to politiko, ki jo gledamo tukaj 30 let. Zato smo vstopili, neradi, v politiko in si ne dovolim, da bo kdo govoril, in to ve vsak, ki me pozna, da sem jaz tukaj zaradi te plače. In potem sem opredelila, koliko dobim dejansko na mesec, koliko dam za poslanskega stanovanja v Ljubljani, 700 evrov, koliko približno porabim za bencin, 800 evrov, ker se imam jaz pravico voziti z avtom, veste, tudi če imam tukaj stanovanje, in koliko mi potem ostane. In sedaj oni to v svojih pisunskih verigah in obračajo besede, češ da sem se jaz razburjala, kako imamo premajhno plačo, kar je popolna laž in zavajanje. Tukaj pač recimo, da sem bila narobe razumljena, ampak to ni tako in to je problem, to delajo zmeraj namerno. Nato izrežejo kakšen insert,

Hvala. Kolega Mahnič, postopkovni predlog. Izvolite. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Hvala. Predsednica, nekaj me zanima. Če govorimo o repliki, ali se lahko replika nanaša na vse, kar je poslanec do sedaj v mandatu kje izrekel, bodisi bodisi na plenarni seji bodisi na seji odbora? Ker v tem, kar je sedaj kolegica imela kot repliko, mi je govorila, da je nisem razumel, ampak ona je o tem govorila na nekem odboru, mislim, da je bil odbor za pravosodje. Ona je govorila o tem na odboru za pravosodje. Jaz sem se nanašal na njo, ko je govorila o tem na odboru za pravosodje. Zdaj bi vas pa prosil: ali po novem lahko repliciraš recimo kolegu Bakoviću tudi na to, kar je govoril včeraj, ali pa vam na to, kar ste govorili prejšnji teden? Ker točno to se je sedaj zgodilo. Sicer pa, kako ste, kolegica, radi rekli v Jugi? Narod naš dokaze hrani,

jej jej, razumem enega in drugega, poskušam razumeti. Vem, da se replika včasih zelo na široko tolmači, marsikdo se recimo tudi odzove, »ker sem bil omenjen«, zato sem tudi pustila to repliko. Seveda pa poslovnik zelo dobro določa, jasno, kaj je replika. Če si bil v razpravi, tisti, ki se je zgodila okrog nekega vsebinskega sklopa, ki se obravnava, to se pravi zakona, predloga zakona, takrat se replicira. Res bi si želela, da bi se tega vsi držali, vem, da to ne bo vedno možno. Tako da dajmo malo umiriti strasti, gremo zdaj naprej. Poskušam pa, tako kot sem rekla, razumeti oba, in vaš postopkovni predlog in vašo repliko. Tako da potegnemo črto. Je interes za razpravo pri 64. členu? Vidim, je še, tako da vas prosim za prijavo.

na današnji seji! Naj že uvodoma povem, da bom sam podprl amandma k 64. členu. Predsednica, uvodoma pa naj tudi ker malokdaj slišite pohvalo z naše strani, pohvalim, ker ste se zjutraj zelo jasno odzvali, kar se tiče vlade,

in da so potrebni predstavniki vlade oziroma ministri v tej dvorani, ko se o tem razpravlja. Tako da tu vas moram pohvaliti. In seveda bi vas prosil, da s tem še nadaljujete, ker nam kar nekaj ministrov manjka v tej vladi, da tudi pozovete tistega, ki je za to odgovoren, da čim prej popolni svojo ekipo

točko, zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2024, 2025, ampak zdaj smo malo prepozni, no. Kolegica Lena Grgurevič je šla

čeprav sem rekel, da se strinjam s kolegico Lep Šimenko, malo šel levo pa desno. Včeraj, danes govorimo o proračunu za leti 2024, 2025. Prav gotovo nas na teh sejah spremljajo državljanke in državljani, jih seveda skrbi, kako bodo živeli v prihodnje, predvsem v letih, ki sta pred nami, 2024 in 2025. Dejstvo je tudi, da nas spremljajo domači investitorji, predvsem gospodarstvo, in tudi tuji investitorji.

Lena šefica za proračun v največji koalicijski poslanski skupini, ki je seveda največ o tem razpravljala ta dva dni, takšen imam seveda jaz občutek, mislim, da se ne motim. Povedal bom en klasičen primer, da bomo lažje razumeli. Če nas spremlja tuji investitor v tem obdobju in želi investirati 100 milijonov v Republiko Slovenijo, seveda pride na sestanek v Slovenijo pa povabi predsednika Vlade, to je danes Luka Mesec, gospodarskega ministra Matjaža Hana, infrastrukturno ministrico gospo mag. Bratušek pa seveda šefico za proračun gospo Leno Grgurevič. In se pogovarjajo, ali so možnosti za investiranje v Republiki Sloveniji. Predsednik Vlade Luka Mesec in Matjaž Han prav gotovo ne bosta usklajena na tem sestanku, v isti vladi. To pomeni, predsednik Vlade bo povedal, da ta tuji investitor rabi za vse zaposlene kartico, kjer se bodo zjutraj zjutraj morali štempljati, ko bodo šli na vece, ko bodo šli na kavo, ko bodo šli na malico, pa seveda Luka Mesec, predsednik Vlade, bo tudi povedal, da se popoldne ne sme klicati zaposlenih. Gospodarski minister bo prav gotovo temu nasprotoval. Smo že izgubili 10 ali pa 20 % [možnosti], da tega tujega investitorja navdušimo. Potem se oglasi infrastrukturna ministrica. Ko ta tuji investitor vidi investicije v naslednjih dveh letih v Republiki Sloveniji, bo na več postavkah videl, ne vem, da je za izgradnjo nekega krožišča 3 tisoč, da je za neko obvoznico 7 tisoč evrov, skratka, da se vse investicije iz tega mandata selijo v mandat, kjer ne bo več te ministrice niti tega predsednika Vlade Luka Mesca. In seveda se potem oglasi še gospa Lena Grgurevič in tujemu investitorju pove naslednje: višji davki, še višji davki za socialne podpore. Ko gledamo ta vaš člen, vaš člen, vaš 64. člen, za socialno šibke, ste pa izkopali takšno luknjo, da se moraš res prepogniti, da vidiš noter. Tega ne moreš verjeti,

vodjo Fiskalnega sveta gospoda Kračuna, je [ta] povedal, da je ta dokument brezpredmeten in da da ne zasleduje nekih smernic, da bomo v Republiki Sloveniji prav gotovo porabili več kot 2 milijardi več, kot bomo tega denarja dobili. Kaj vam je uspelo v preteklosti? Verjamem, da vam je bilo mnogo lažje, ko ste delili nevladnikom, ko ste odpisovali kazni oziroma vračali kazni tistim, ki so kršili zakone pa tudi predpise. Uspelo vam je tudi naslednje – da imamo najbolj plačanega kolesarja v Sloveniji, to je gospod Jenull. Najbolj plačan kolesar, to vam je pa uspelo. Danes je pa mnogo težje, ko se pogovarjamo o gospodarstvu, o ljudeh, ki živijo v Republiki Sloveniji, ko se pogovarjamo o investicijah, seveda. Ta dva dneva sta tudi zaznamovana s poplavami, ki smo jih bili deležni v mesecu avgustu. Mene Mene pri srcu boli, ko se spomnim na tiste ljudi, pred njimi je zima, so pa še vedno v negotovosti. Drži, da so dobili neke pomoči, drži.

Mi v tem državnem zboru pa s strani vlade poslušamo že četrti mesec: delamo raznorazne raziskave, študije. In seveda, ko bodo to dobili, te predloge pa študije, v roke še slovenski birokrati na raznoraznih ministrstvih, se mi zdi, da s temi hišami, ki jih ljudje pričakujejo, še dolgo ne bo nič. bo nič. Kolegice in kolegi, ko je pred nami proračun, to se isto dogaja v lokalnih skupnostih, je pa predvsem to pomembno, ko o tem zelo pomembnem ali pa najbolj pomembnem dokumentu govorimo v Državnem zboru,

Bi pa za kolegico Leno, ki je zdaj ni v dvorani, prosil, no, če je možno v tem državnem zboru izgovoriti stavek in da ni v tem stavku vsaj dveh besed SDS, SDS. Mislim, da so stavki, ki so možni,

bolj slikovito prikazovali, kot da je gospa Grgurevič. Ona je predsednica Odbora za pravosodje. Mogoče gospoda Jenulla drugič raje izpuščajmo, ker se ne more braniti, tako da ne vemo, kaj kaj je z njim. Tako da bi želela, da se morda tukaj vzdržimo oznak, kakršnihkoli. Kolegica Iva Dimic, vi imate besedo. In potem mag. Borut Sajovic. Hvala lepa. Res se moram odzvati. Poslušala sem vse razprave. Enostavno je nerazumno, da moji poslanski kolegi, pa tudi zdaj v vlogi ministrstva za delo, Luka Mesec, Miha Kordiš, ki že osem let govorijo, kaj in na kakšen grd način je naredil Zujf, ko je posegel tudi v transferje družin, enostavno uvajajo in vpeljujejo novi Zujf. Vi, ki ste nam nastavljali ogledalo – očitno se je to ogledalo razbilo in vi v teh težkih časih jemljete res tistim revnim ali pa srednjemu sloju, ki je dejansko trenutno upravičen do štipendij, otroškega dodatka, dodatka za nego otroka, za veliko družino, starševske dodatke, subvencije za prehrano, rejnine, invalidnine. Ja, res je, tudi subvencije za prehrano. Čeprav ste vi sprejeli zakon, po katerem naj bi imeli vsi brezplačno hrano, ampak šele daljnega leta 2027, 2028. In za nameček jim še odtegujete možnost usklajevanja socialnih transferjev z rastjo cen življenjskih potrebščin. Naj razume, kdor more. Od besed k dejanjem, bi rekla. »Po dejanjih jih boste spoznali.« Res je, upam, da vas bodo ljudje spoznali po vaših dejanjih.

Hvala lepa. Razumel bo, kdor je dobronameren, kdor hoče in kdor ima širino, da bo seveda znal namesto posameznega grmička videti cel gozd. Ta koalicija, ta vlada je zagotovo socialno občutljiva in to dokazujemo z dejanji. Iz konteksta, iz vreče ne moreš vzeti enega samega amandmaja in po njem soditi celote. Pojdimo na dejanja. Za tiste, ki jim gre težko, pa si tega niso sami krivi kakšne so bile debate pri minimalni plači? Ja, več kot 30 tisoč ljudi, ki se jim je popravila minimalna plača, živi dostojneje, človeka vredno življenje. Kaj smo obljubili na področju pokojnin? Povišanje minimalne pokojnine za polno delovno dobo. Smo to storili? Smo. na usklajevanju pokojnin – ne da gre za usklajevanje po veljavni formuli, ki jo je treba gledati skozi daljše obdobje, ne moreš eno leto soditi z enim metrom, drugo leto z drugim – v letošnjem letu finančno zagotovili tako imenovani zimski regres, zimski dodatek? Smo in bo izplačan. Smo pomagali socialno najbolj občutljivim upokojenkam in upokojencem s povišanjem pokojnine v novembru? Smo. Smo to storili za 1,8 %? Bomo, v decembru bomo. Bomo uskladili pokojnine v januar in naredili poračun? Bomo. Socialno področje je tako, o katerem je treba govoriti nežno in previdno, ampak vse se začne na področju stanovanjskih politik. Obljubili smo, zapisali in namenili prvih 25 milijonov za gradnjo javnih stanovanj. Za naslednja leta, za naslednje proračune bo znesek 50 milijonov. Velikokrat se govori o nevladnikih – pa za božjo voljo, ali nas je kaj sram? Največji, najštevilnejši nevladnik v tej državi so gasilke in gasilci. Karitas, Rdeči križ pomagajo ljudem, sodelujemo. Pa nehajmo s to razdiralno politiko, da je nevladnik nekdo, ki v prostem času troši svoj prosti čas pa kdaj tudi sredstva, da pomaga sočloveku, da je to slabo. Naprej. Se spomnimo, tudi omenjene so bile, da smo tistim, ki so brali knjige, jedel burek na stopnicah, vračali kazni? Ja. Veliko od tistih je takih, ki teh kazni niso bili v stanju plačati, izrečena jim je bila pa zato, da jih prizadene, da jih ustrahuje, da svojih pravic ne bi govorili na glas. V lanskem letu smo imeli resno energetsko krizo. Z veseljem sem poslušal danes zjutraj ob osmih na Prvem ministra Kumra, ki je razložil uspehe in dosežke te vlade v dobro ljudi v letu in pol. Kaj smo naredili z regulacijo cen energije? Kaj smo naredili s kapico? Pomagali smo z zamejitvijo cen tistim, ki jim gre najtežje, ostanek sredstev smo poravnali iz proračuna. Mislili smo tudi na mlade. Socialni ukrep v dobro ljudi je zagotovo tudi davčna razbremenitev študentov, pa združevanje državne in Zoisove štipendije za leti 2024 in 2025. Smo se zavzeli za brezplačno malico za otroke iz petega dohodkovnega razreda? Smo. Torej nam je za ljudi v stiski še kako mar. Vdovsko pokojnino in ostale zadeve sem že omenil. Kaj pomeni dolgotrajna oskrba pa proračun za naslednje leto? Koliko že namenjamo iz proračuna za to, da bomo pomagali tistim, ki si sami ne morejo pomagati na tem področju? 190 milijonov evrov je v proračunu. Če hočemo vse te stvari pokriti, rabimo denar in ga skušamo razporediti tja, kjer bo najbolj učinkovit in bo tistim, ki so pomoči potrebni, pomagal najbolj. Včeraj sem vam povedal, večkrat ste že slišali, smo država, ki že desetletja in desetletja troši več kot ustvari. 16,2 milijarde bomo porabili, 14 jih ustvarimo. Zato moramo s sredstvi ravnati pametno in racionalno. Veliko se govori in se danes še bo o prostovoljnem, preoblikovanem zdravstvenem zavarovanju. Kaj se je dogajalo pred našim ukrepom? Zavarovalnice so jasno in glasno povedale, da prispevek 35 evrov ni zadosten, da želijo premijo povečati za 30 %. Kakšen je bil ukrep te vlade, ki z dejanjem dokazuje, da je socialna? Zgodbo smo zamejili, ustavili. Povišanje na tak ali drugačen način prevzema država s sredstvi, ki jih mi vsi tja vplačujemo. Vsakdo od nas plačuje 10 evrov manj v ta namen. Zagotovo se bomo pa trudili v nadaljevanju, da te oblike plačevanja prilagodimo finančnim zmožnostim posameznika. O teh dejanjih v dobro najranljivejših te vlade se da na miren, strpen, dialoški način veliko povedati. Podprl bom ta naš amandma, ki zagotovo pomeni kompromis, prinaša pa usklajevanje v pomembno visokem deležu. Hvala.

so se nanašali na pristojnost Ministrstva za infrastrukturo. Res je, da se ta sama točka vsebinsko na nas ne nanaša, ampak zato da ne bi obstajale informacije, ki bi jih lahko ljudje napačno razumeli. Res je, da ima vsako ministrstvo svoje želje, svoje potrebe, svoje, bom rekel, investicije in tudi ljudje imajo svoja pričakovanja. Vsak od nas bi rad imel več. Proračun, ki je pred nami, je v bistvu plod enega medsektorskega usklajevanja med deležniki, Vlada in ministrstva so se o razrezu sredstev dogovorili in uskladili. Naše prvenstveno vodilo je bila ravno solidarnost in da se zadovoljijo osnovne potrebe družbe. Seveda, ujma je na prioritetnem seznamu tega proračuna in te vlade. Tudi za to je Vlada že namenila več kot 420 milijonov tudi za to na Ministrstvu za infrastrukturo prioritetno v naslednjem proračunskem letu namenjamo napore za odpravo posledic ujm. Hkrati bomo nadaljevali projekte, ki so že začeti, in projekte, za katere so zagotovljena evropska sredstva. Prav tako se na ministrstvu za naravne vire zelo trudijo pri odpravi posledic ujm. Zaključenih je več kot 600 delovišč, aktivnih je več kot 230 delovišč, delovišč, več kot tisoč 500 delavcev, več kot tisoč 100 različnih delovnih strojev, ki so potrebni za izvedbo interventnih ukrepov. Prav danes je Vlada potrdila in sprejela zakon o sanaciji in popoplavni obnovi, ki je danes že v javni obravnavi s ciljem, da se s ciljem, da se posledice ujme čim hitreje in čim učinkoviteje odpravijo. Zakon je, kot že rečeno, oziroma bo v javni obravnavi, poslan bo tudi v v pregled oziroma v mnenje poslanskim skupinam. V zakonu so tudi ukrepi, ki se nanašajo na pohitritev upravnih postopkov, izdaje gradbenih dovoljenj, možnosti gradnje. Še enkrat, nihče v poplavah ni ostal sam, nihče ni pozabljen in za vse ljudi se bo poskrbelo. Dejstvo je, da je edini učinkoviti protipoplavni ukrep zagotavljanje razlivnih površin in neposeganje z gradnjo na poplavna območja. Žal smo v Sloveniji soočeni s tem stanjem, kakršno je, gradilo se je na poplavnih območjih in ukrepi in rešitve za sanacijo tega niso hitri in niso enostavni. enostavni. Mislim, da Vlada, skupaj s pristojnim svetom in strokovnjaki, dela na tem, da naslavlja potrebe ljudi na en, bom rekel, umirjen, spoštljiv način, zato da bodo potrebe ljudi ustrezno naslovljene. Toliko imam za zdaj. Hvala lepa. Imate še interes za razpravo? Ja. Torej vas prosim za prijavo. Prijavljenih Prijavljenih je pet razpravljavcev, prvi je kolega Jožef Jelen in za njim kolega Anton Šturbej. Izvolite. Podkrajšek, ali ste se malo presedli ali preimenovali?

Na moji desni strani je koalicija, na moji levi strani, seveda, je nekaj manj opozicijskih poslancev. Jaz se spomnim, ko smo reševali, pa to se ne tiče vas, ko je bilo za obnovo šol in vrtcev 70 milijonov denarja premalo v naši vladi. Mislim, da ni bilo poslanca v koaliciji, ki bi imel pomisleke. Ne vem, ali je župan ene občine SDS ali Nova Slovenija ali takrat še kakšne druge stranke, ne vem, Šarčeve stranke, stranke, iz katere ste tudi vi prihajali, v glavnem, to ni bilo za nas pomembno, se nam je zdelo, mi smo se borili kot koalicija, da dodamo 70 milijonov, da bo za vse tiste, ki so se prijavili na razpis, to je za vrtce in šole. Seveda, te investicije se tudi sedaj izvajajo v vaši vladi. V prejšnji razpravi sem komentiral neke investicije, ki so na področju infrastrukture. Meni ni jasno. Kolega Rajh, pa ste bili poslanec pa ste seveda gradbenik, zdaj ste državni sekretar, če mi lahko dopoveste,

ki smo v opoziciji, imamo na postavkah v naših občinah 3 tisoč evrov za eno krožišče ali pa pločnik, 7 tisoč evrov, v letu 2027 pa milijon ali pa milijon pa pol ali pa 2 milijona. jaz poznam občino in župana, kjer je, ko je dobila največja koalicijska stranka 41 glasov poslancev v Državnem zboru, po celi občini vriskalo, zdaj pa svoboda. Taisti župan se zdaj meni naslanja na ramo pa pravi, kako je hudo, da nima nobene investicije. In ta župan nima niti ene državne investicije v proračunu.

Mislim, da to ni bilo možno. Jaz se spomnim kolega Prednika iz SD. Ko se je sprejemal proračun za leti 2021, 2022, težava z nekimi infrastrukturnimi projekti, smo tudi mi v koaliciji to potrdili! Zdaj ste pa odrezali črto in delite poslance na iz koalicije pa iz opozicije. Če se motim, potem nam naštejte projekte s te strani po občinah. Saj mislim, da to ni težava, zdaj najti naše občine. Najbolj me pa bode to, ko vidim na postavki za krožišče ali pa en pločnik 3 tisoč evrov. Jaz vašo ministrico za eno nujno investicijo prosim že eno leto pa pol. Pa enkrat vi niste imeli dokumentacije na ministrstvu, enkrat je bilo rečeno, da občina ni nečesa svojega naredila, pomeni, raziskovala sva to eno leto pa pol, ko pa sprejemamo proračun za leti 2024, 2025, je pa nula, vejica pa dve nuli. Ampak glejte, mene ne boli to, da jaz kot poslanec, ki sem bil izvoljen v tistem volilnem okraju, te investicije ne dobim, to me ne boli. Boli me pa to, da se bo nekoč nekaj zgodilo. Dnevno vidim otroke, ko hodijo, predvsem v tem zimskem času po cesti, kjer je promet.

s tem, imam težave konkretno na infrastrukturnih projektih. Seveda se tudi prekinejo neke pogodbe, ki so že bile podpisane, pogodbe, ki so vezane na kohezijska sredstva. Ministrstvo verjetno nima evropskega

Vsi v tej dvorani, predvsem tisti, ki ste dlje časa tukaj, vemo, da prideš do pogodbe, od idejne zasnove, vseh projektnih študij, projekta, razpisa do podpisa pogodbe, traja leta. In ko je podpisana pogodba, se pa zdaj nekdo odloči, da bo to črtal. Lahko se pogovarjamo o tem pa naštevamo globalno, ampak mi na tej strani, osebno vam lahko povem za veliko kolegic in kolegov, in so to tudi izpostavljali, vsak mesec vaši ministrici postavljamo vprašanje, ampak smo neuslišani. Na drugi strani me pa moti, zato sem tudi prej v svoji razpravi to jasno povedal, da so se sredstva delila nevladnikom. Tu imam velike pomisleke. Še bolj me pa moti, da vam je uspelo

res je, tudi mi bi si želeli, da bi imeli na voljo več sredstev za to, da bi lahko izvedli še več investicij. Nihče ne oporeka, da te investicije širom po Sloveniji, ki so zaradi ujme zamaknjene, niso potrebne. Tudi pločnik v bližini Filipovega dvorca v Žičah, cesta na Roglo, pa mislim, da ena ena cesta v Vitanju, ki gre gor v en hrib, na križišču pri domu krajanov, so seveda pomembni za vse kraje. Ampak žal, zgodila se je ujma, za odpravo, sanacije ujme so potrebna zelo zelo velika sredstva. Tudi na primer veste, da je na Koroškem v bistvu odneslo veliko cest, nekatere sploh nimajo asfalta. Tu vam v bistvu razen enega razumevanja in apela, da ponotranjimo vsi solidarnost, ne morem reči. Lahko pa zagotovim, da

o katerih govorimo. Gospod Anton Šturbej ima besedo in za njim kolega mag. Borut Sajovic. Prosim, poskušajmo se čim bolj kontrolirati. Hvala. Na novico, da bo Mors kljub zmanjšanju proračunskih sredstev zagotovil cirka 2 milijona za resničnostni šov Vojak v akciji, se je odzval tudi sindikat Morsa, glede na to, da se dejansko ne plačujejo, oziroma na stisko vojakov, ki dejansko delajo cirka 240 ur mesečno, in to na račun kadrovske podhranjenosti, in to v neenakomernem delovnem času. Tu opozarjajo, da bi bilo potrebno tem vojakom plačati nadure, da ne bi

to vse v izogib, da se ne plačujejo nadure in v tem času pač vojaku utrpi določeno škodo in je doma in izven nekega vojaškega ustroja ali da da lahko v tem času zagotavlja tudi določeno varnost, za kar so pa dejansko poklicani. V ta namen se vlagajo tudi določene tožbe. Določene tožbe so bile tudi s strani evropskih evropskih sodišč potrjene in dejansko to obremenjuje tudi državni proračun. Zato predlagajo, da se v izogib temu pač izplačujejo nadure, ne pa da se zmanjšuje v ta namen tudi

ki imajo nižjo izobrazbo, praktično osnovnošolsko, tudi za ta namen potrebna določena sredstva, ker vemo, da je letos vstopilo v Slovensko vojsko 758 novih vojakov, in za izobraževanje in tako naprej. Da bi zadržali

častnike, da častnik ostane častnik, podčastnik podčastnik in da vojak ostane vojak in da je stimulativno plačan, da se potem določene zadeve in plačilne anomalije lahko, bi rekel, v tem smislu tudi rešujejo, ne da se potem te zadeve vlačijo po sodiščih in še nas ta vojak ali pa ta vojska stane več, kot je potrebno. Hvala.

Podprl bom koalicijski amandma k 64. členu, ki usklajuje socialne transferje v največji možni meri. Predhodne razprave so tudi pokazale, za razliko od te vlade, ki daje prednost ljudem, pred asfalti, pred krožišči, pred betonom, kje se skriva resnična teža političnih razprav. razprav. Če bi v koaliciji predlagali 120-odstotno uskladitev, potem bi v opoziciji zagotovo dali amandma, ki bi zadevo povečal za 240. Taka je pač realnost slovenske politike. Nedavne poplave 4. in 5. avgusta so kot socialno kategorijo vzpostavile še eno novo, veliko, zelo veliko skupino ljudi v 183 občinah, ki so jim socialni status porušile, prizadele poplave. Da nam je mar za njih, da nam je mar za vse ranljive, dokazujemo tudi z našimi ukrepi. Kakšno je bilo prvo sporočilo te vlade? 10 milijonov skupaj za Karitas in Rdeči križ, za nevladnike, bi rekli nekateri. Za oboje brez razlike. Ljudem je ta denar v tisočih in tisočih primerih prišel še kako prav. Naslednji korak: izredna denarna socialna pomoč vsem oškodovancem ne glede na premoženjsko stanje. Naj še enkrat povem številko, izplačanih je bilo že več kot 43,2 milijona evrov. Konkretno izplačilo in s tem se kaže socialna naravnanost te koalicije. Naslednji korak: izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja, izredna denarna pomoč pa subvencija pri tržnih najemninah, sprememba vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev. do 31. decembra 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane. Najranljivejšim omogočamo možnost zaprosila za odlog plačila posojil do 12 mesecev oziroma za potrošniški kredit do 24 mesecev, vsem oškodovankam in oškodovancem, ki so v teh ujmah utrpeli več kot 10 tisoč evrov škode. Uvedli smo solidarnostno pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na tej dejavnosti. Naprej: individualnim odjemalcem, katerih dom je tako poškodovan, da električne energije oziroma zemeljskega plina ne odjemajo več, do vzpostavitve ponovne oskrbe ne zaračunavamo električne energije oziroma zemeljskega plina, do 31. decembra je odpravljena omejitev obsega začasnega in občasnega dela upokojencev, svetovanje vsem tistim najranljivejšim v klicnem centru na številne izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem. Omogočili smo tudi krizne namestitve, namenjene osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati same in jim je zaradi posledic poplav in plazov nemogoče zagotoviti oskrbo izven institucionalnega varstva. Številnim nudimo psihosocialno pomoč. Izvajamo individualne pogovore s skoraj 300 družinami, pri katerih ocenjena škoda presega 150 tisočakov na družino. Še enkrat pa omenim: tudi višji otroški dodatek, višje štipendije, krizni dodatki, namenjamo tudi več za rejništvo.

Najlepša hvala za besedo. Tudi sama bom nadaljevala pri amandmajih opozicijskih strank, ki so na nek način licemerski. Namreč, govorijo o tem, da bi se socialni transferji stoodstotno uskladili, medtem ko smo pa včeraj pri točki o spremembah proračuna za 2024 z njihove strani prejeli amandmaje, ki so na nek način jemali sredstva na teh postavkah za socialno šibke in jih želeli pretapljati v asfalt. Zato bom zopet ponovila to, kar sem včeraj. S strani Poslanske skupine SDS smo prejeli amandma, s katerim bi 3,5 milijona evrov vzela s postavke denarne socialne pomoči in jih pretopila v rekonstrukcijo ceste Cerkno–Želin. S strani Poslanske skupine NSi pa smo prejeli vrsto amandmajev, ki bi jemali na postavki za nevladne organizacije, med katerimi so Karitas, Rdeči križ, invalidske organizacije, vse tiste organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo najšibkejšim, ta sredstva bi pretopili v rekonstrukcijo cest Šentrupert–Letuš, Pondor–Tabor in Kamnik–Ločica. Sprejemanje proračuna in odločitev o usklajevanju transferjev zagotovo ni lahka naloga, je pa zame osebno pomembno, da pogledam širšo sliko, torej kaj vse smo že z dosedanjimi ukrepi storili za najšibkejše. Zares je treba poudariti, da so državljani zaradi naših odločitev, preteklih odločitev že v marsičem na boljšem. Naj spomnim, da smo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker so zasebne zavarovalnice želele to podražiti, in odkar smo to storili, so v bistvu prebivalci že vsak mesec na boljšem za 10 evrov. evrov. S tem šolskim letom smo zagotovili zastonj malico za učence iz tistih družin, ki imajo povprečni mesečni dohodek do 650 evrov na osebo, in pa zastonj kosila za tiste učence, ki prihajajo iz družin, ki imajo povprečni mesečni dohodek do 516 evrov na osebo. Veseli me, da bomo jutri potrdili tudi zelo pomemben zakon za študente, in sicer bodo študentje lahko z novim šolskim letom 2024/2025 prejemali tako državno kot tudi Zoisovo štipendijo, v kolikor so do te upravičeni, torej se socialno šibki ne bodo več rabili odločati med tem, ali se jim bolj izplača, da prejemajo državno štipendijo ali pa Zoisovo štipendijo, ki nagrajuje izjemnost. Takšnih ukrepov je zagotovo še več. Že je bila omenjena regulacija cen energije, ki se bo dotikala vsakega gospodinjstva, tako tistih, ki so samski, kot družin. Verjamem, da bomo tekom svojega mandata sprejemali še nadaljnje ukrepe, ki bodo jasno dali ljudem vedeti, da ta vlada je socialna, ima socialni čut in da ji ni problem obdavčiti dobičkov bank in podjetij, ki imajo enormne zaslužke.

bi se res rad opredelil do tega, kajti kot sem že danes v eni izmed razprav, ko smo videli, torej o proračunu za 2025, povedal, se res zelo veselim in komaj čakam leto 2026, ko bo Slovenija postala druga Švica. Vsaj po trditvah koalicijskih kolegov in predstavnikov Vlade, kaj vse se v teh proračunih načrtuje in kako se bo vse uredilo. Vendar vseeno, ko govorite, kako je to, kako je ta proračun namenjen za ljudi, kako ste sočutni, potem pa v 64. členu dejansko zamrznete uskladitev rasti cen življenjskih potrebščin za najšibkejše, potem to ni razumljivo. Res je, da ste po po amandmaju predvsem stranke Levica potem to spremenili in usklajujete rast cen življenjskih potrebščin v višini 70 govorite eno, delate drugo. In ko govorite o nevladnih organizacijah, lepo vas prosim, ne zavajajte več ljudi. Ker zavajate! Gospod Sajovic, zavajate. Ne mešati nevladnih organizacij, ki so glas ljudstva, z gasilci! In še eno vam povem. Letos je bil objavljen razpis za sofinanciranje gasilske opreme. Prostovoljnih gasilskih društev v Sloveniji je tisoč 165 tisoč članov, od tega je 36 tisoč operativcev, ki vsak dan svoj prosti čas izkoristijo za izobraževanje, usposabljanje in pomagajo ljudem in državi Republiki Sloveniji v največjih nesrečah, kot je bil lanski požar, letošnje poplave. In vedno na njih lahko računamo vsi prebivalke in prebivalci Republike Slovenije 365 dni v letu. Razpis za sofinanciranje opreme je bil v višini 2 milijona 800 tisoč, za vso to opremo, ki jo gasilci nujno potrebujejo. Gasilci, gasilska društva se sofinancirajo večinoma iz občin, ker so občine odgovorne, in tako, da pobirajo staro železo, organizirajo prireditve, kot so recimo gasilske veselice, nekaj je od članarine ali pa sedaj v teh zimskih mesecih bodo hodili po gospodinjstvih in potem dobili prostovoljne prispevke, ko dajo koledarje. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, ne govorimo o Rdečem križu, Karitasu in gasilcih, ampak govorimo o kolesariatu, torej o Glasu ljudstva, o Pravni mreži za varstvo demokracije in vseh tistih, ki dejansko za državo ne naredijo ne vem kaj, dobijo pa masten denar. Glas ljudstva samo lansko leto 40 milijonov evrov. In tudi letos je bil recimo na enem izmed razpisov, torej 10. 11. 2023 je bil objavljen razpis za opolnomočenje mladih delavcev o problematiki prekarnosti v višini 5,2 milijona evrov. In zdaj vi primerjate, ko se govori o nevladnikih: ljudstvo, ja, to je namenjeno za gasilce in ne vem kaj, nevladniki so gasilci, ki jih nujno potrebujemo. Mi pa govorimo o teh nevladnikih, ki so dejansko imeli čas v prejšnjem mandatu naše vlade, ko so vsak petek kolesarili, protestirali, in glede na to, kar se pripravlja, bodo kolesarili in protestirali tudi proti vam. Hvala.

Kadar govorite o nevladnih organizacijah, potem povejte, tako kot ste zdajle povedali – da jih ločujete na leve, desne, vaše in naše. Najštevilnejša nevladna organizacija smo gasilke in gasilci, smo. V to skupino zagotovo uvrščamo Karitas, Rdeči križ in številna športna, kulturna pa še kakršnakoli društva. Nikdar in nikoli še v vrstah gasilerije ni bilo toliko hitre, konkretne in učinkovite pomoči, kot je je ta trenutek, pa jo je najbrž še premalo. Pozabili ste omeniti, najbrž, ukrep znižanja davka na dodano vrednost za tehnično opremo in vozila. Pozabilo se je povedati, ne da govorite o 2 milijonih, samo v primeru zadnje ujme smo intervencijskim silam zaščite in reševanja za pomoč takoj izplačali 11,5 milijona. Večkrat se pogreva požar na Krasu. Letala za gašenje so naročena ali pa eno je že tukaj, niso obljuba, so dejstvo. Vse obveznosti, ki jih je imela naša vlada, ta država, in vse obljube do sil za zaščito in reševanje so že poplačane. Trudimo se pa vsaj na tem področju za maksimalno enotnost in da jim njihovo delo in poslanstvo skupaj brez delitev še povečamo. Hvala. Hvala lepa. Je pri 64. členu še interes za razpravo? Še je. Prosim vas za prijavo.

Hvala za besedo, predsedujoča. Govoriti o proračunu dva dni pa noči, očitno bomo danes kar krepko čez polnoč potegnili, ni enostavno, če se ne držimo teme. 64. člen in amandma k temu členu bom podprl. Izhodišče prvega predloga je bilo, da usklajevanja ne bo. Na, bom rekel, tudi intervencijo poslancev koalicije smo se dogovorili, da se najde sredstva za 70-procentno usklajevanje. Vsi bi si želeli, da bi bilo to usklajevanje tudi določeni socialni transferji. Spet imamo izbiro, očitno nekateri ne pristajajo na dvig socialnih pomoči, po navadi, ker je to za lenuhe, take razprave podpiramo, zdaj so pa največji zagovorniki. Ampak ne bom se spuščal v to. Bi pa dve razpravi pred menoj malo okarakteriziral. Spet, kolega Kosi, jaz sem pričakoval, da boste vi kot en mlad človek z neko novo energijo tu malo bolj korektni, pa še z istih koncev sva. Dajmo enkrat razčistiti. Nevladne organizacije niso najbolj pomemben del tega proračuna. Glas ljudstva, ki ga omenjate, je do sedaj iz proračuna dobil reci in piši, Erar to govori, lahko si pogledate na internetu, 86,10 evra. Ne enačite Glasa ljudstvo z vsemi organizacijami, ki so združene v to iniciativo, 109 organizacij, in ker govorite, da gre samo za neke, ki pač vam niso po godu, bom naštel kar nekaj tistih, ki pa bi morda tudi v vaših očeh imele neko težo.

težava, Odbor za pravično in solidarno družbo, če grem še na kake bolj znane, društvo Ženska svetovalnica, borijo se proti nasilju nad ženskami in otroci, ravno te dni smo dobili

Če gremo naprej, Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi, s tem imamo največjo težavo v Sloveniji, 22 % zapornikov je tihotapcev z ljudmi, ve se, kaj se dogaja z ljudmi, otroci, ženskami in drugimi, ki jih zlorabljajo, zapirajo in uporabljajo za prostitucijo in ne vem kaj vse, pa se ne bom spuščal v to. to. Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Ve se, kakšno klimo imamo v tej družbi, kakšne težave ima mlada generacija, otroci, koliko pomoči te organizacije opravijo s pomočjo SOS telefona in drugih programov, da zmanjšujejo težave v duševnem zdravju mladih. Umanotera, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. Kataklizme nas vsako leto znova tepejo, mi pa smo še kar proti vsem tem delovanjem. Greenpeace, Focus … Mislim, da je brez zveze, da naštevam, ker je tu 110 organizacij, vi pa govorite o kolesarjih, kolesariatu, zelo ste korektni, ja,

iz proračuna in ga dobijo tudi pod levimi vladami. Ne govorim, da si ne zaslužijo, ker nisem tisti, ki bo sodil, kakšne programe delajo, od socialne pomoči, osebne asistence in vi, pa ne vi, gospod Kosi, ampak tu kolegi iz opozicije, ki ste sprejeli Zakon o osebni asistenci, za katerega ste planirali, da bo potrebnih osem milijonov evrov proračuna za izvedbo tega zakona. Mi smo zdaj po dveh, treh letih na 200 milijonih in niti ne moremo prepuščati novih interesentov v ta sistem, ker enostavno država tega na tak način, kot ste sprejeli, ne more financirati. Kolega Podkrajšek, lokalni projekti. / oglašanje iz dvorane/ No, zdaj, ko se boste zmenili, boste morda poslušali. Bom počakal, da se gospod Podkrajšek pogovori s kolegi, da mu odgovorim. Navajanje na to, da lokalne projekte peljemo tam, kjer imamo

Jaz izhajam iz okolja, v katerem so vsi trije aktualni župani takrat podprli mojega protikandidata, vašega člana, pa je izgubil na volitvah, in z njimi kolikor toliko korektno delam. V Zgornji Kungoti imamo adaptacijo državne ceste, velik projekt, že dve leti, končan bo to leto, v 2024, kolesarka je že končana, nič proti. Ampak imamo pa težavo, imamo določene župane, ki so, prvič, nesposobni, da ne spravijo zadev v proračune, v NRP, ker imamo recimo iz občine Šentilj en program v NRP, pa ima občina skoraj osem tisoč, devet tisoč prebivalcev, na drugi strani imamo pa občino Sveta Ana, ni z mojega rajona, z vašega, Breznikovega, dober župan, mlad župan, zagnan – sedem, osem projektov v NRP.

in potem dobi en SDS za pet svetnikov 26 mest, Gibanje Svoboda pa štiri mesta. S tem županom se sodeluje korektno? Tudi v Lendavi

cesta Lendava–Pince v letu 2025, proračun, o katerem sedaj govorimo, je pet milijonov na tej postavki. To zadevo smo rešili. Da ne govorim o zavlačevanju od leta 2018 naprej, ker se tega ni speljalo. Tudi razpis, ki je bil za izbiro izvajalcev, je bil zavlačevan. Ker se dogaja na terenu kontra tega, kar vi govorite, dogaja se celo namerna sabotaža vaših županov zato, da ne bo kdo rekel, da je Svoboda kaj naredila, oni celo rečejo, da Svoboda ne dela. Sabotirajo zadeve, raje se ustrelijo v koleno, kot da bi mi kaj naredili v njihovi sredini. Zato pa tudi ne pustijo naših svetnikov v delovna telesa, čeprav bi jih po vseh aktih morali. Upam, da to naslovimo tudi v Državnem zboru in zakonodajo ustrezno uredimo. Govorimo o plazovih, poplavah. V tistem okolju, kjer sem, je veliko plazov, občine vztrajno komunicirajo, da ta država, ta vlada nič ni dala, nič ne naredi, oni so ne vem kako zapostavljeni, v resnici so pa že dobili milijon in pol sredstev. Ampak

Urejanje nasipov, vodotokov, to kar niste uredili, zato pa smo imeli take kataklizme, urejamo in je v tem proračunu urejanje Mure, urejanje nasipov, zviševanje tam, kjer je potrebno, investicije. Tako da nehajte s takimi [izjavami]. Res je težko to poslušati dva dni, ene in iste zgodbe, po petkrat eno in isto povejo, pa o teh nevladnikih, kot da je to glavna tema proračuna, ampak to so izkrivljene informacije.

Ne! Vas boli to, da tisti župani na terenu, ki so korektni, povejo, da se dobro dela, da gospod Šestan pove, da se dobro dela, da tako kot se sedaj dela in tako hitre brezpogojne pomoči na podlagi popisa škode občine še nikoli niso dobile. Seveda je ta proračun pač očitno v razpravi za marsikaj, da se lahko razpravlja na dolgo in široko, itak je sama politizacija. Podprl bom ta amandma in seveda proračun. Hvala lepa. Kolegica Godec, izvolite, postopkovno. **JELKA GODEC (PS SDS):** Najlepša hvala. Jaz vem, predsednica, da predsedujoči danes, pa že včeraj, puščate široko razpravo. To smo videli pri enih in drugih, tole, kar smo zdaj poslušali, je šlo pa čez vse meje, zato ker zdaj ni točka proračun, ampak ZIPRS, in niso točka župani, delo županov, koliko ima kateri županov, koliko svetnikov ima kdo, ampak ZIPRS, 64. člen oziroma amandma 64. členu. Začeli ste s tem, da že dva dni poslušate bedarije in politizacijo, sami ste pa izvajali zdaj 10 minut samo politizacijo in govorili

Hvala lepa. Resnično bi prosila, ker nas čaka še kar nekaj časa, ko bomo še razpravljali, da se poskušamo čim bolj držati teme,

kar se vsebine tiče, z mojo kolegico Jelko. Imam pa postopkovni predlog, da si natisne in prebere izjave svojih poslank in poslancev kakšne pol ure nazaj, potem bo bistveno drugače razpravljala kot ta trenutek. Izjave mojih poslank in poslancev so bile odgovor na njihove razprave.

Nazaj k 64. členu oziroma amandmaju. Veseli me, da je kolega Sajovic potrdil točno tisto, kar sem prej rekel, se pravi, da branite neubranljivo in da iz nekih petnih žil vlečete argumente, zakaj tega amandmaja ne podpreti. Imamo pa samo dva amandmaja – amandma SDS in Nove Slovenije, tako da kolega Sajovic, jaz ne vem, kateri amandma boste vi podprli, ko pravite, da boste podprli koalicijski amandma, ki ga ni.

ampak tisti, ki prejemajo socialne transferje, ne dobijo vsi tega. Nekdo, ki dobi socialne transferje in nima otrok, da bi dobival otroške dodatke, ne koristi nobene psihosocialne pomoči, ne koristi nobenih drugih bonitet. Tisti je odvisen samo od tega 64. člena. In ko reče kolega Sajovic, dali smo toliko, kolikor lahko, maksimalno damo, jaz se ne strinjam, da je 70 % maksimalno, kolikor lahko lahko daste. In ravno zaradi tega ta amandma, ker v proračunu se lahko in se najde tudi to, da se ta člen črta. Večkrat je že bilo govora o teh nevladnih organizacijah in mi damo samo za primerjavo, da če je denar za nevladne organizacije, potem bi lahko dobili denar tudi za to, da se ta člen črta. Tako kot je prej kolega Sajovic dejal, da se kdaj na tej strani manipulira, točno takšno manipulacijo je tudi sam rekel. Da želimo potem, da se črta, kaj jaz vem, za Rdeči križ, za Karitas, za gasilce, kar seveda sploh ni res. Gasilci imajo svojo postavko za delovanje, opremo, zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo. Nihče od nas ne predlaga tega, da bi se ta postavka zmanjševala. Vedno smo v preteklosti to postavko, kadar smo bili na Vladi, prvič, zviševali, drugič, amandmirali, da se jim da več. Naši župani močno podpirajo delovanje gasilcev, enako kar se tiče Rdečega križa in Karitas. Mislim pa, da ni treba dodatno razlagati, da ko v SDS govorimo o nevladnih organizacijah, ker vsake toliko časa govorimo o tem, da vsak točno ve, o katerih nevladnih organizacijah in da ne govorimo o nevladnih organizacijah, ki so za to družbo koristne. Gasilci, ribiči, lovci, jamarji, Rdeči križ, Karitas – to so nevladne organizacije, ki tej družbi nekaj prinašajo, jih podpiramo in jih je treba podpreti. So pa druge, od katerih od katerih pa žal ni nič drugega. In če je denar za njih, bi se lahko koalicija uskladila in minister za finance našel tudi denar, da bi lahko podprli ta amandma in da bi se socialni transferji naslednje leto usklajevali. Ker vse tisto, kar se je morda izboljšalo, pač ne morejo vsi koristiti. Obstajajo ljudje, ki tistega ne morejo koristiti in so odvisni samo od tega, da se socialni transferji drugo leto uskladijo v skladu z inflacijo, ampak očitno ne bo tako. Tako da še enkrat, socialno čutnost bi lahko pokazali ravno pri tem amandmaju, ampak pač tega ne želite storiti.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 Hvala lepa, spoštovana predsednica. Z amandmajem predlagamo, da se 79. člen dopolnjenega predloga ZIPRS črta. Člen namreč določa, da se v naslednjem letu, torej v letu 2024, uskladitev lestvice za odmero dohodnine zneska skupnega dohodka za določitev dodatne splošne olajšave ter zneski olajšav ne opravijo. Vlada hoče na tak način zagotavljati nova javnofinančna sredstva, po oceni Vlade bo s tem davkoplačevalcem skupaj ostalo 125 milijonov evrov manj. Se pravi, s tem dobi Vlada ali pa, zdaj bom grdo rekel, kar se menda ne sme govoriti, s tem Vlada vzame dohodninskim zavezancem 125 milijonov evrov, ampak predsednik Vlade je sedmega tega meseca dejal, citiram: »Ne načrtujemo novih davkov za prebivalstvo.« Morda zamrznitev usklajevanja dohodninskih stopenj in olajšav tehnično res ne pomeni novega davka, pomeni pa novo davčno obremenitev. To je dejstvo. Za prebivalstvo ni bistveno, ali se jim 125 milijonov evrov vzame z novim davkom ali z ukinitvijo usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav. Bistveno je, da jim ta člen povečuje dohodninsko obremenitev, zato mi predlagamo njegovo črtanje. Tukaj je pravzaprav bistven 118. člen Zakona dohodnini, bolj točno prvi odstavek, ki pravi: »Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna«, ravnokar ga obravnavamo, »se ob upoštevanju ciljev ekonomske politike vlade in po prehodnem posvetu vlade s socialnimi partnerji določi koeficient, s katerim se uskladijo zneski olajšav, določeni v 111. členu«. Zato Zato je moje prvo vprašanje. Ali je bil dosežen dogovor s socialnimi partnerji za ta koeficient usklajevanja, ki ga ne bo? Tu ste pravzaprav na nek pritlehen način prišli do novega … Ja, res je, moram biti precizen, ni novi davek, ampak se ta davek poveča, reče se mu dohodnina, zato temu ostro nasprotujemo in mislimo, da je Slovenija kljub vsemu še vedno dovolj bogata, da ni na robu bankrota, da lahko realiziramo naš amandma za prejšnji 64. člen in tudi tega. Nenazadnje ljudem ostane teh 125 milijonov. Kaj bodo pa naredili s tem? Potrošili bodo. Kaj pa se zgodi, če ljudje trošijo? Poveča se potrošnja, poveča se priliv v državni proračun iz naslova DDV in tako dalje.

Če ne, potem zaključujem razpravo. Obveščam vas, da je Poslanska skupina Nova Slovenija vložila tudi vsebinsko povezana amandmaja k 80. in 86. členu. Opozarjam, da amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k 80. členu poslovniško ni dopusten, ker amandma namreč ni vložen v skladu z določbo petega odstavka 135. člena v povezavi s tretji odstavkom 129. člena Poslovnika Državnega zbora, saj vsebina amandmaja s predlaganim novim tretjim in četrtim odstavkom 80. člena presega rešitve, cilje in načela predloga zakona. Z navedenima določbama se namreč ureja odstop od 2. člena in prvega odstavka 18. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, česar obravnavani predlog zakona ne zajema. Ker je navedeni amandma nedopusten, je s tem brezpredmeten z njim povezani amandma Nove Slovenije k 86. členu, zato Državni zbor o obeh navedenih amandmajih ne bo niti razpravljal niti odločal.

drugega odloka, to je Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavnici Vlade mag. Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! S predlogom tega drugega odloka, to je Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, Vlada predlaga spremembe, ki se nanašajo na leto 2023, se pravi na letošnje leto. S tem se bo v prvi vrsti omogočil ustrezen obseg izdatkov občinam za financiranje sanacije škode po poplavah, predvsem so sredstva namenjena pokrivanju interventnih stroškov in omogočanju izvedbe nakazil avansov. Ob tem bi želela izpostaviti, da je bilo do sredine novembra za ukrepe za sanacijo in odprave posledic poplav izplačanih že prek 420 milijonov evrov, omogočiti je pa treba tudi višjo porabo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi višjih uskladitev pokojnin od predvidenih v finančnem načrtu, dejanski podatki za leto 2022 so se namreč nekoliko spremenili, saj je bila nominalna rast povprečne bruto plače višja od predhodne ocene, kar je vplivalo na višjo uskladitev pokojnin, ki je namesto 4,9 znašala 5,2 %. Zato je treba dvigniti zgornjo mejo pokojninske blagajne, da bo skladna s fiskalnim pravilom. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se več sredstev dodeljuje zaradi dogovorov o plačah in valorizacije cen zdravstvenih storitev zaradi širitve in boljšega vrednotenja programov, ki so bili uveljavljeni med letom 2023. Skladno s temi razlogi Vlada torej za letošnje leto predlaga povečanje najvišjega obsega izdatkov občin ter zdravstvene in pokojninske blagajne, in sicer, za občine se meja izdatkov povišuje za 195 milijonov evrov na 3,15 milijarde, pri čemer se saldo iz uravnoteženega spremeni v presežek v višini 0,2 % BDP. Zgornja meja izdatkov zdravstvene blagajne se dviguje za 90 milijonov evrov na štiri milijarde 430 milijonov, pokojninske blagajne pa za 50 milijonov evrov na sedem milijard 115 milijonov evrov. Posledično se dviguje tudi najvišji obseg izdatkov sektorja država, zgornja meja izdatkov se bo povečala za 445 milijonov evrov na 30,5 milijarde, ciljni nominalni primanjkljaj pa se spremeni na 4,5 % BDP. Spoštovane poslanke in poslanci! Za letošnje leto še vedno velja splošna odstopna klavzula na ravni Evropske unije, izpolnjeni pa so tudi pogoji za uveljavitev izjemnih okoliščin na nacionalni ravni. Še vedno je torej mogoč odstop od fiskalnih pravil. Na tej podlagi Vlada tudi predlaga dodatne prilagoditve obsega izdatkov posameznih blagajn. Se pa s tem primanjkljaj sektorja država v deležu bruto domačega proizvoda ne poslabšuje v primerjavi z veljavnim odlokom. Predlagam vam, da odlok sprejmete. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, kolegici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Odbor za finance je na 14. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Amandmaji k predlogu odloka niso bili vloženi. Na seji odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe, Fiskalnega sveta ter Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Uvodno dopolnilno obrazložitev je podala državna sekretarka Ministrstva za finance. Vlada za leto 2023 predlaga spremembo najvišjega obsega izdatkov in ciljnega salda treh državnih blagajn, in sicer za lokalne enote sektorja država, pokojninsko blagajno ter zdravstveno blagajno. Odpravljanje posledic in sanacija škode bodo vplivali na rast odhodkov proračunov občin, ki niso bili načrtovani v okviru veljavnega proračuna. Najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sektorja država v veljavnem odloku za leto 2023 tako znaša 2,9 milijarde evrov, zgornjo mejo odhodkov pa je treba povečati na 3,1 milijarde evrov. Kot drugo je izpostavila pokojninsko blagajno, kjer se odhodki povečujejo predvsem zaradi višje uskladitve pokojnin od načrtovane. Pokojninska blagajna bo ob omenjeni rasti odhodkov presegla dovoljen največji obseg izdatkov za okoli 50 milijonov evrov, zato ga je treba povečati na 7,1 milijarde evrov. Kot zadnjo je izpostavila zdravstveno blagajno, kjer se bo kot posledica dogovora o plačah, valorizacije cen zdravstvenih storitev ter sprememb vrednotenja programov storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja prav tako preseglo najvišji dovoljen obseg izdatkov za 90 milijonov evrov, se bo najvišji obseg izdatkov povečal na 4,4 milijarde evrov. Spremembe pa se ne predvidevajo za blagajno državni proračun. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe ni imela pripomb. Predsednik fiskalnega sveta je navedel, da se obravnavani predlog odloka spreminja že četrtič, pri tokratni spremembi pa gre za spreminjanje maksimalno dovoljenih zneskov porabe za omenjene tri državne blagajne. V zvezi s tem je izrazil kritiko, saj Vlada ne spreminja najvišjega obsega odhodkov še četrti, največji blagajni, to je državni proračun. Slednje naj bi po njihovem mnenju nakazovalo na precenjenost in neustrezno načrtovanje teh odhodkov. Na koncu je dodal, da bi Vlada morala posvetiti več pozornosti pripravi sistema proračunskega načrtovanja in boljši pripravljenosti na predlagane spremembe sistema ekonomskega upravljanja na ravni Evropske unije. Na seji je sodelovala tudi direktorica Umarja, ki je podala nekaj pojasnil glede jesenske napovedi gospodarskih gibanj. Opozorila je na negotovosti, ki izhajajo iz gospodarskih razmer v mednarodnem okolju, ter na posledice, ki jih bo imelo poslabševanje stroškovne konkurenčnosti na izvozni sektor gospodarstva. Po njihovi oceni bo neposreden negativen vpliv poplav in odpravljanja posledic te naravne nesreče prehoden in za leto 2024 napovedujejo ponovno rast podjetniških investicij. V prihodnjem letu se s postopno višjo rastjo tujega povpraševanja prav tako pričakuje rast izvoza in dejavnost izvoznega sektorja. Navedla je še podatek, da je inflacija trenutno 6,9-odstotna in presega povprečje evrskega območja, kar velja zlasti za segmente energentov in storitev. V prihodnjem letu naj bi se inflacija v odsotnosti zunanjih šokov še naprej umirjala in bo prešla pod 4 %. Razprave članic in članov odbora ni bilo. Odbor je tako v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga odloka in jih tudi sprejel. Odbor kot matično telo k predlogu odloka ni sprejel amandmajev in Državnemu zboru tako predlaga, da Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega Tine Novak. Izvolite. hvala za besedo. Kolegice in kolegi, prisrčen pozdrav! Državni zbor je zaradi spremenjenih okoliščin v letih 2021 in 2022 že sprejel tri spremembe odloka, s katerimi so se spremenile zgornje meje in najvišji obsegi štirih blagajn, z uveljavitvijo odloka za obdobje od 2024 do 2026 pa je današnji odlok prenehal veljati v delu, ki se nanaša na leto 2024. Današnji odlok spreminja najvišji obseg izdatkov in ciljnega salda sektorja država, lokalnih enot sektorja država, zdravstvene in pokojninske blagajne za leto 2023 zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z uničujočimi poplavami, ki so prizadele Slovenijo v avgustu leta 2023. Hkrati so se spremenili makroekonomski podatki, ki neposredno vplivajo na pokojninsko blagajno, v zdravstveni blagajni pa se ponovno zagotovijo sredstva zaradi dogovora o plačah in valorizacije cen zdravstvenih storitev, širitev in boljšega vrednotenja programov, ki so bili uveljavljeni v letu 2023. Za leto 2023 tako na ravni Evropske unije sicer še vedno velja začasen odstop od fiskalnih pravil. Javnofinančna slika oziroma primanjkljaj sektorja država v deležu bruto domačega proizvoda se sicer za letošnje leto po ocenah izboljšuje v primerjavi z obstoječim odlokom, saj prvotni odlok odraža še precej negotovosti na trgu cen energentov. Skupna zgornja meja sektorja država se bo po predlogu tako zvišala za 445 milijonov evrov na 30 milijard in 500 milijonov evrov, ciljni nominalni primanjkljaj sektorja država pa na 4,5 % bruto domačega proizvoda. Ključni razlogi za to so financiranje sanacije škode po poplavah, višje uskladitve pokojnin od predvidenih ter višje obveznosti iz zdravstvene blagajne zaradi dogovora o plačah in valorizacije cen zdravstvenih storitev, širitev in boljšega vrednotenja programov, ki so bili uveljavljeni letos. Na ravni občin se je odpravljanje posledic poplav in hkratna sanacija škode že začela, to pa je vplivalo na rast njihovih odhodkov, predvsem tistih, ki niso bili načrtovani v okviru veljavnega proračuna. Naj ob tem še omenim, da se je koalicija hitro odzvala in sprejela ukrepe za odpravljanje posledic poplav, ki so v začetku avgusta letošnjega leta v večjem delu Slovenije povzročile hudo razdejanje. Tako je bilo do vključno 12. novembra leta 2023 iz državnega proračuna izplačanih že 412 milijonov evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav. Ker nam bo sprejetje sprememb odloka omogočilo predvsem okvir za nadaljevanje dela do konca leta, ga bomo v Poslanski skupini Svoboda soglasno podprli. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Naslednja je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Rosec. Izvolite. **FRANC ROSEC (PS SDS):** Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog odloka o okviru proračunov sektorja država za obdobje 2022–2024 določa ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto, ciljne salde in najvišje dopustne obsege izdatkov za posamezne blagajne sektor država, sektor lokalne skupnosti, pokojninska in invalidska blagajna ter zdravstvena blagajna. Za leto 2023 še vedno velja splošna odstopna klavzula na ravni Evropske unije, ki omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil. Vlada svoje povečanje razlaga oziroma utemeljuje tudi z odpravo posledic avgustovskih poplav, vendar pa moram opozoriti, da je pred temi poplavami Vlada vseskozi zagotavljala, da bo šla šla s stroški navzdol, ne pa da se bo dejansko dolg povečeval. Zaradi vsega tega v SDS ne bomo podprli odloka. Hvala lepa. Naslednja je poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. hvala, spoštovana predsednica. povečanje državnega dolga najdejo rešitve, ampak to je zelo kratkovidno, kratkoročno, medtem ko na drugi strani ravno zdaj, ko bi potrebovali razbremenitev gospodarstva, gospodarstvo dodatno obremenjujemo. se torej klicu gospodarstva po tej modrosti, pridružujemo se klicu ljudi, ki vas na anketah javnega mnenja vedno slabše ocenjujejo tudi zaradi tovrstnih dejanj, pridružujemo se klicu srednjega razreda, ki danes največ ustvarja. Z dodatnim privijanjem gospodarstva in srednjega razreda ljudi enostavno dolgoročno postajamo nevzdržna država brez perspektive. In od Vlade bi pričakovali več – smer, ideje, razvojni koncept, kaj si želimo. Kot sem že prej dejal,

hvala.